Hvala. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Besedo dajem predsednici, gospe Terezi Novak za predstavitev poročila odbora. Izvoli. Hvala za besedo. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 38. nujni seji 18. aprila 2024 kot matično delovno telo obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi povzel razloge za pripravo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Pojasnil je, da se je število migracij skozi ozemlje Republike Slovenije v letih 2023 2023 in 2024 povečalo, v zvezi s tem pa se je povečalo tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito ter tudi prošenj za, skratka, za mednarodno zaščito.

Povedal je, da lokalne skupnosti na območjih, na katerih naj bi se organizirale te izpostave, temu ostro nasprotujejo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega mnenja izrazila vprašanje, ali je predlagano referendumsko vprašanje jasno, kar zahteva zakon in Poslovnik oziroma ali gre za vprašanje iz pristojnosti Državnega zbora, ki je širšega pomena za državljane. Iz veljavne zakonske ureditve izhaja, da so pristojnosti v zvezi z nastanitvijo tujcev namreč v tipično izvršilne narave in so urejene tako, da je njihov nosilec Vlada Republike Slovenije oziroma vladni urad, pristojen za oskrbo migrantov. Zato je vprašanje ali gre pri predlaganem referendumskem vprašanju za vprašanje, ki je sploh v pristojnosti Državnega zbora. Državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve je predstavila pisno mnenje Vlade o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma, iz katerega izhaja, da Vlada predlaganemu referendumskem vprašanju nasprotuje. Povedala je, da so bile kapacitete obstoječih nastanitvenih objektov pogosto presežene, zato je vzpostavitev dodatnih kapacitet za nastanitev vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito nujna. Dodala je, da zagotavljanje kapacitet za nastanitev vlagateljev namere ne sodi v pristojnost Državnega zbora, ampak v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, v pristojnost Vlade Republike Slovenije in Urada za oskrbo in integracijo migrantov.

so povedali, da predloga ne podpirajo predvsem zaradi tega, ker pač ne sodi v v domeno Državnega zbora. Poslanec iz skupine Poslanske skupine Levica pa je posebej poudaril, da ko govorimo o varnosti, je posebej pomembna predvsem nastanitev in zadostna materialna sredstva, ne le za migrante, ampak tudi za vse ostale ljudi. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o mnenju, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji primeren in ga ni sprejel. Hvala. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, gospe Tini Heferle, državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik. Lep pozdrav vsem! Mednarodna zaščita je v naši državi ustavno varovana kategorija. Nudenje zaščite osebam, ki za zaščito prosijo, pomeni spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ter tudi humanitaren in solidaren odnos države do ljudi, ki so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v svoji izvorni državi preganjani. Vlada Republike Slovenije je 29. februarja letošnjega leta sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi, v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma. Gre za ukrep, ki ima naravo nujnosti in gre za ukrep, ki ima naravo začasnosti, saj bosta izpostavi lahko v uporabi za določen čas obstoja nevarnosti višje sile in najdlje za tri leta. Podlaga za organiziranje izpostave azilnega doma je v drugem odstavku 80. člena Zakona o mednarodni zaščiti. Navedeni člen določa, da če se pričakuje povečano število prosilcev, ki bi lahko presegalo nastanitvene zmogljivosti azilnega doma, Vlada Republike Slovenije za nastanitev prosilcev lahko organizira izpostave azilnega doma. Podlago za organiziranje izpostave azilnih kapacitet kot začasnih objektov, pa daje prvi odstavek 4. člena Gradbenega zakona. Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet ter oskrba oseb, ki izrazijo namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito oziroma slednjo tudi vložijo, je sicer obveznost Republike Slovenije, ki izhaja iz mednarodnih aktov prava Evropske unije in nacionalne ureditve, zato je po mnenju Vlade predlagano referendumsko vprašanje v nasprotju z mednarodno pravnimi obveznostmi Republike Slovenije in obveznostmi, ki izhajajo iz prava Evropske unije ter je zato tudi v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, pri tem gre za kršenje 3.a, 8. in 153. člena Ustave. Poleg navedenega je treba upoštevati tudi 26. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kjer je določeno, da lahko državni zbor razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Vlada Republike Slovenije tukaj opozarja, da zagotavljanje kapacitet za nastanitev vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito ne sodi v pristojnost Državnega zbora, ampak je v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti v pristojnosti Vlade Republike Slovenije oziroma natančneje v pristojnosti Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo oskrbo in integracijo migrantov. Zaradi vsega predstavljenega je po mnenju Vlade Republike Slovenije takšno referendumsko vprašanje nedopustno. Hvala.

prav na interpretacije, hudič, To so besede s katerimi lahko pospremim svoje stališče k predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji, ki ga predlaga Slovenska demokratska stranka. SDS bi po svojem preverjenem receptu volivke in volivce na posvetovalnem referendumu povprašala, ali so za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in 52. TRAK: (SB) – 13.15 (Nadaljevanje) njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov. Predlog so navidezno opremili in obrazložili, kot to zahteva Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, a so se ob tem požvižgali na ustavno zahtevo o jasnosti referendumskega vprašanja in s tem zvrtali luknjo v načelo pravne države in v samo bistvo referenduma kot oblike neposredne demokracije, v okviru katerega morajo biti volivke in volivci natančno seznanjeni z vsebino vprašanja, o katerem glasujejo. In tu nastane problem. Nedavno, točno teden nazaj, smo iz desne strani te dvorane poslušali o kršenju načela pravne države, o nejasnosti referendumskega vprašanja, o zavajanju javnosti in podobne reči. Potem smo doživeli sklic nujne seje Komisije za Poslovnik, ki ni imela jasno določene zahteve za sklic nujne seje matičnega delovnega telesa, v okviru katerega so prav kolegi na desni mešali institut zakonodajnega referenduma z institutom posvetovalnega referenduma, da ne govorimo o gimnastiki in telovadbi z določili poslovnika. In prav tukaj nastane problem s tem referendumskim vprašanjem, ki je zavajajoče, nejasno in je resen poseg v pravice oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do azila, torej pribežališča, mednarodne zaščite in zagotovljenega varstva pred mučenjem, celo usmrtitvijo, če bi jih v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, katerih podpisnica je tudi Slovenija, vrnili v izvorno državo. In kdo so nezakoniti migranti? To skovanko so si izmislili prav v SDS, kajti če upoštevamo Zakon o mednarodni zaščiti se prehod državne meje ne obravnava kot nezakoniti prehod, če gre za vlagatelja namere, ki izrazi namen, da bi vložil prošnjo za azil in mednarodno zaščito, kar mora storiti v najkrajšem možnem času. Zakon prosilcem za mednarodno zaščito že na območju sprejema zagotavlja pravico tako do prebivanja v Republiki Sloveniji in gibanja znotraj območja občine v kateri ima določen naslov začasnega prebivanja, kot do materialne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu, njegovi izpostavi ali nastanitveni kapaciteti, vzpostavljeni na meji oziroma v bližini meje, letališču ali na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, tako prav ta 1. in 2. alineja prvega odstavka 78. člena ZMZ1 in tako naprej. Na vse te zadeve je predlagatelja opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba, ki je v več točkah pojasnila, da predlagatelji posegajo v ustavno varovane pravice, da je njihova namera v nasprotju s tem, da mora država določena vprašanja urediti sama po sebi in ne sme o tem spraševati volilno telo, da predlagatelj popolnoma in zavržno zavaja, ko vztrajno, kot mantro ponavlja skovanko nezakoniti migranti. S tem predlogom je vse narobe. Iz tega razloga predloga za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji, ki ga predlaga Slovenska demokratska stranka, v Poslanski skupini Levica zagotovo ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala, Gospa Tereza Novak bo predstavila stališče poslanske skupine Svoboda. Izvoli. TEREZA Hvala za besedo. Torej mi govorimo danes o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji. Moramo skrbno razmisliti o tem predlogu, saj je takšen referendum nedopusten iz več zelo pomembnih razlogov. Prvič, kot država smo zavezani k spoštovanju mednarodnih pogodb in deklaracije o človekovih pravicah. To pomeni, da moramo zagotoviti dostojno obravnavo vsakega človeka, ne glede na njegov ali njen status ali poreklo. Kot je dejal Nelson Mandela: "Nihče se ne rodi s sovraštvom do druge osebe zaradi barve kože, porekla ali vere. Ljudje se morajo naučiti sovražiti, in če se lahko naučijo sovražiti, se lahko naučijo ljubiti,

ki migrirajo, zaradi dejavnikov kot so vojna, klimatske spremembe, naravne katastrofe, če naštejem zgolj nekaj najbolj perečih. V stališču Poslanske skupine Svoboda bi rada osvetlila nekaj pomembnih vprašanj, ki se tičejo naše družbe in našega odnosa do tujih in neznanih. Govorimo o zlorabi strahu pred tujim in neznanim populističnem orodju v notranji politiki, ki služi zgolj spodbujanju sovraštva do migrantov in drugih depriviligiranih skupin. To je nekaj, kar moramo odločno zavrniti. Strah je močno čustvo, ki lahko zamegli naš razum, vodi v iracionalne odločitve, in žal je strah pred neznanim in tujim eno izmed najpogosteje izkoriščenih orodij v politiki. Populisti se zatekajo k tej strategiji, da bi pridobili podporo ljudi, ki se počutijo ogrožene ali negotove glede prihodnosti. Toda namesto da bi iskali resnične rešitve za te izzive, se zatekajo k preprostim, a zelo nevarnim rešitvam, ki temeljijo na sovraštvu do tistih, ki so drugačni od nas. Migranti so pogosto tarča te vrste populistične politike. Namesto da bi jih dojemali kot ljudi, ki iščejo boljše življenje ali pa bežijo pred vojno in preganjanjem, so prikazani kot grožnja naši družbi. To razčlovečenje migrantov vodi v ksenofobijo in sovraštvo do njih, kar ima lahko zelo resne posledice. Takšno spodbujanje sovraštva škodi naši družbi kot celoti. Namesto, da bi gradili našo skupnost na temeljih spoštovanja in strpnosti. Ustvarja razkol in konflikt med ljudmi. To lahko vodi tudi v povečanje diskriminacije in nasilja do migrantov in drugih ljudi, kar je v nasprotju z našimi najosnovnejšimi vrednotami človečnosti. Izrabljanje strahu pred neznanim in tujim za politične namene izkrivlja naše videnje resničnih izzivov, s katerimi se sooča naša družba. Namesto, da bi se osredotočili na reševanje resničnih problemov, kot so revščina, brezposelnost, na drugi strani pomanjkanje ustreznih delavcev, podnebne spremembe se naša pozornost usmerja na lažne grožnje, ki naj bi jih predstavljali migranti. Zato moramo zdaj, še posebej zdaj, v času evropskih volitev, bolj kot kdajkoli prej stopiti skupaj in zavrniti tovrstno populistično politiko, ki temelji na strahu in sovraštvu. Namesto, da se pustimo deliti, moramo graditi mostove med ljudmi in se zavzemati za skupno dobro vseh nas. Citiram še Martina Lutherja Kinga mlajšega: "Strah je vedno prisoten, kjer je neznanje. Preprost način za premagovanje strahu pred neznanim, je spoznavanje in razumevanje tega, kar nas straši." in za to se moramo vztrajno boriti proti neznanju in strahu ter se zavzemati za boljši in bolj strpen svet za vse nas. Poleg tega se moramo ozreti tudi v zgodovino in se iz nje naučiti lekcij, ki nam jih ponuja. Kot smo videli v preteklosti, je lahko pomanjkanje solidarnosti do beguncev zelo usodno, če se spomnimo usode Judov med II. svetovno vojno, ki so na meji med Nemčijo in Švico naleteli na spuščene zapornice. Zaradi takšnih dejanj so mnogi ostali ujeti v nacistični Nemčiji in končali v grozljivih koncentracijskih taboriščih. Elie Wiesel, pisatelj, borec za človekove pravice, Nobelov nagrajenec in preživeli holokavsta, je rekel: "Nikoli ne pozabimo, da je prva žrtev vojne resnica." Prav zaradi vsega tega, kar poznamo iz zgodovine se moramo zavedati, da so naša stališča glede vprašanja migracij pomembna in se ne smemo odreči našim moralnim vrednotam, zaradi njihove politične, ne oportunosti, ne popularnosti. V luči teh argumentov in zavedanja o zgodovini moramo ostati zavezani načelom človečnosti, solidarnosti in spoštovanja človekovih pravic. Namesto, da se ukvarjamo z nedopustnimi predlogi za referendume, moramo skupaj delati na iskanju trajnih in človeških rešitev za izzive, ki jih migracije gotovo prinašajo. In nenazadnje predlagatelji iz vrst SDS dolgujem vnovično lekcijo poznavanja naše ustavnopravne ureditve. Posvetovalni referendum je dopusten le v primerih, ki spadajo 54. TRAK: (JJ) – 13.25 (nadaljevanje) v pristojnost državnega zbora. Postavljanje začasnih namestitev za migrante pa je v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti izključna pristojnost Vlade. Zato bi bil referendum, kot je predlagan, tudi v neskladju z načelom delitve oblasti in kot tak neskladen z ustavno pravnim redom v Republiki Sloveniji. Res je zanimivo domoljubje stranke SDS, ki je za ustavno pravni red njene lastne domovine prav malo mar, ko gre za njene politične populistične cilje. Ko je nekdo pripravljen kršiti ustavni red zaradi pridobivanja političnih točk je temu potrebno zelo jasno reči ne in poslanska skupina bo rekla ne. KRIVEC: Gospa Anja Bah Žibert bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Nazaj v realnost. Uvodoma je potrebno odgovoriti na ključno vprašanje, zakaj potrebujemo dodatne izpostave azilnih domov in kje je vzrok za nenadzorovano ekspanzijo nezakonitih migrantov v Slovenijo? Spoštovani, ker je to posledica delovanja te Vlade in njene agende odprtih vrat za nezakonite migrante, ker je to posledica izjave predsednika Vlade Goloba, da je edina prava pot legalizacija nezakonitih migrantov, kar je v nasprotju z Ustavo, zagotovljenimi pravicami do osebnega dostojanstva in varnosti. Tukaj pa govorimo o Ustavi. Res pa je seveda to v interesu posameznih strank, v tem primeru vladajočih, ki nujno potrebujejo nove volivce. Vladne zahteve za dodatne kapacitete za nastanitev ilegalnih migrantov so tudi posledica koalicijskega eksperimentiranja z raznimi strategijami kako migrantom v Sloveniji omogočiti še udobnejše bivanje na račun naših davkoplačevalcev. Na račun naših davkoplačevalcev? Kako naj bi Slovenija izplačevala migrantom odškodnine, pozor, odškodnine in kako naj bi prevladala namera trenutno vladajočih, da so slovenski državljani tisti, ki se morajo prilagajati prišlekom in ne obratno. In tako nimamo nič od 30000 obljubljenih stanovanj in tako poplavna območja še vedno iščejo rešitve, se pa vsiljujejo novi migrantski centri. In ja, najhujša posledica vseh teh dejanj in namer vladajočih se odraža v konkretnih številkah: v obdobju od prvega 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 je bilo obravnavanih že 9828 nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo. V istem obdobju lanskega leta je bilo teh za 1500 manj, pa že takrat so številke drastično naraščale. Namreč, v istem obdobju, spoštovani leta 2022, v času druge vlade, Vlade Janeza Janše, je bilo ilegalnih migrantov v istem obdobju 2366, kar je za 7500 manj kot danes. In spoštovani, ti ljudje ne prihajajo iz območja vojn. V Maroku ni vojne. Sama sem bila celo preteklo leto tam. V Siriji tudi ni vojne in tudi v Afganistanu je ni. In tako je Vlada konec februarja na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma brez da bi predhodno celo celo niti obvestila lokalne skupnosti, župane in občine in to ob dejstvu, da povečano število nezakonitih migracij predstavlja povišano stopnjo ogroženosti in varnostno tveganje, kar ne nazadnje izhaja iz poročila slovenske policije, raje 55. TRAK: (NB) - 13.30 (Nadaljevanje) malo prikrila. Gre za popolno samovoljo in brezbrižnost Vlade in ostalih pristojnih institucij, ki niso predhodno obvestili prebivalcev kaj nameravajo storiti pred njihovim pragom, poudarjam, pred njihovim pragom, ne pred vladnim oziroma svojim pragom. Zaradi omenjenega sklepa Vlade je sredi marca potekala skupna izredna seja občinskih svetov Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž, kjer so obravnavali problematiko vzpostavitve azilnega doma v Središču ob Dravi in se odzvali na nesprejemljivo odločitev vlade. Svetniki vseh treh občinskih svetov so soglasno sprejeli sklep, ki odločitev Vlade ocenjuje kot enostransko, saj ignorira varnostna, socialna in gospodarska tveganja. V sklepu ugotavljajo, da organiziranje začasnih izpostav azilnega doma predstavlja previsoko varnostno tveganje za občino in prebivalce. pozvali, pozvali Državni zbor Republike Slovenije, da z namenom zmanjševanja dejavnikov, ki bi povečali varnostna tveganja, ki bi nastala zaradi nezakonitih migrantov oziroma vzpostavitve azilnega doma ali njegovih izpostav na območju občine, sprejme spremembo zakonodaje, ki ureja pristojnosti občin, tako, da bo za vzpostavitev azilnega doma na območju občine oziroma nastanitev nezakonitih migrantov obvezno predhodno soglasje občine ali celo posvetovalni referendum. Prav tako so pozvali Vlado, da ta svoj sklep o nameri postavitve azilnih domov prekliče. Podobno, praktično identično je bilo na seji občinskega sveta Brežice, kjer so sprejeli pet sklepov, s katerimi so izrazili ostro nasprotovanje izvajanju vseh aktivnosti vezanih na migracije, brez sodelovanja z občino in lokalno skupnostjo in brez glasu proti izglasovali, da nasprotujejo sklepu vlade o postavitvi začasnega azilnega centra za migrante na območju občine, ki ni strokovno utemeljeno in usklajeno z lokalno skupnostjo. Nobene strokovne podlage. Vlada, namesto da bi ravnala odgovorno, spoštovala lastne državljane, spoštovala soglasne sklepe lokalnih skupnosti in jim prisluhnila v tako ključnih trenutkih, jih ignorira in jih celo označi za nazadnjake. Nazadnjake zato, ker želijo živeti v varni državi in brez strahu stopiti na svoja dvorišča. In zato bi državljani o tem, ali želijo nove azilne domove, morali odločati na referendumu, a se Svoboda očitno svobodne volje ljudi boji, ker bi jo ti izrazili na referendumu, zato so referendum svobodno prepričali, jaz pa kličem na glas, sem ponosna nazadnjakinja.

Slovenija je zaenkrat še varna država, obkrožajo nas partnerske in zavezniške države Evropske unije in zveze Nato. Sicer pa živimo v dinamičnem okolju, ki se ves čas spreminja, zato pač naša varnost ni samoumevna. Izkušnje kažejo, da pomenijo nezakonite migracije tveganje za varnost tako pri nas v Sloveniji, predvsem se to že kaže v Evropi. Preprosto ne moremo sprejeti vseh, ki si želijo živeti pri nas. Za to preseljevanje potrebuje meje in jasna pravila. Naš cilj mora biti izkoreninjanje razlogov, ki ljudi v njihovih državah silijo v migracije in ohranitev našega načina življenja, torej evropskega načina življenja, ki temelji na tradicionalnih krščanskih vrednotah in zaradi katerih je nastala Evropska unija. Evropa mora zavarovati svoje meje, krepitev skupnih migrantskih centrov na zunanjih mejah EU, okrepitev enot agencije za varovanje meje Frontex in boj proti kriminalnim združbam za tihotapljenje ljudi mora biti naš skupni cilj. EU torej potrebuje novo azilno politiko, nujne so spremembe azilnega postopka,

Ljudje svoje države zapuščajo zato, ker je življenje v njih ponekod nevzdržno. Nelegalne migracije moramo zato reševati na izvoru in ljudem v njihovih lastnih državah omogočiti dostojno življenje. Evropa mora izboljšati upravljanje migracij in preprečiti zlorabo azilnih postopkov. Tistim, ki pa k nam pridejo, moramo zagotoviti možnost integracije v našo družbo. Od 1. januarja letos pa do konca februarja je policija zaznala kar 6 tisoč 415 nezakonitih vstopov v našo državo. V istem obdobju lani pa 5 tisoč 200 in še nekaj, torej 1200 več. Po neuradnih podatkih pa naj bi v teh dveh mesecih letošnjega leta nezakonito prestopilo mejo 7 tisoč 800 migrantov. Na policijski upravi Ljubljana so v sredini septembra lani poudarili, da povečano število nezakonitih migrantov v azilnem domu na Viču predstavlja povečano varnostno tveganje ter da so lani in letos v centru Ljubljane in na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje. Evidentno je torej, da se ilegalni prehodi meje povečujejo. Očitno je tudi, da velika večina zlorablja azilni postopek, zato smo glede na navedeno podprli predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Najprej želi besedo predlagatelj. Izvoli. hvala za besedo. Torej, moram se odzvati na stališča, ki so bila predstavljena iz strank in pa s strani državne sekretarke. Seveda drži, da je država zavezana, torej Zakon o mednarodni zaščiti v mednarodnih pravih glede pomoči azilantov, vendar dejstvo pa je, da pa azilanti, ki prihajajo v Slovenijo kršijo azilni sistem oziroma azilni postopek. to priznava tudi minister za notranje zadeve, ki je dejal, citiram: "Moram še povedati, da se še vedno ukvarjamo z nezakonitimi oziroma zlorabami azilnega postopka, kajti vsi tisti, ki zaprosijo za namero za mednarodno zaščito oziroma podajo namero, včasih prej kot v 24-urah zapustijo Republiko Slovenijo in gredo naprej." Torej, v kolikor nekdo poda namero za azil in potem samovoljno zapusti azil se ga smatra kot ilegalni prehod. Ko zaprosi oziroma poda namero seveda ni ilegalni, ampak ko zapusti se pa ga smatra kot nelegalni prehod. In da gre za kršitev teh azilnih postopkov dokazujejo tudi dokumenti, ki so nam bili posredovani iz občine Središče ob Dravi. Zahteva za azil v Bosni in Hercegovini, to so dokumenti, ki so bili zavrženi in eden na travniku in potrdilo o odvzetem potnem listu v Bosni in Hercegovini. In dejansko kot je bilo povedano, torej s strani stališča Gibanja Svoboda, da gre za populizem in da strašimo in tako naprej bom prebral eno sporočilo, ki mi je bilo posredovano s strani občanke občine sedišče ob Dravi. Včeraj so bili ujeti ob 17.30 štirje migranti, od 19.30 pa dvakrat po štirje, danes zjutraj spet štirje, skupaj samo 12 urah 20 komadov. Sprehajajo se po kraju, kot da so na sprehodu brez strahu. V Ormožu na policijski postaji sta za vso mejo in vse migrante na voljo samo dva policista in telefonist. Na meji ni nikogar,

Jaz si več ne upam v gozd ob meji s psom na sprehod. Postajamo ujetniki v lastnem kraju in se ne upamo gibati kot poprej. Vsak dan je huje. To, da se samo izreče azil in ga dobi, je katastrofa. Dajte, lepo prosim, oklenete že kaj. Policaja sta mi povedala, da sta ostala sama za vse. Torej, govorimo o varnostni problematiki, govorimo o zagotavljanju varnosti. Državljanom in državljankam potem pa dobimo iz, torej iz terena podatke, ki so zaskrbljujoči in govoriti o zgodovini, kaj nas je naučila zgodovina, sem že enkrat povedal, da nas je učila zgodovina migracij Evropejcev, Združene države Amerike in pa v Avstralijo, kaj se je zgodilo s prvotnim prebivalstvom. In primerjati Jude z migranti, ki danes prihajajo iz Maroka in Turčije, je tudi neustrezno. Dejansko, kar pa je še zelo sporno pri sklepu vlade, ki je bil torej sprejet enostransko in brez predhodnega soglasja je pa to, da je bilo zavajajoče in sprejeto brez kakršnekoli strokovne podlage, kajti na moje ustno poslansko vprašanje je takrat državna sekretarka na Vladi dejala, da je bilo to sprejeto na podlagi strokovnih razmislekov in tako naprej. Potem pa zanimivo je pa bilo tudi to, da je kolegica Karmen Furman dala torej pisno poslansko vprašanje na katerih lokacijah so predvideni nastanitvene kapacitete in dobila odgovor, postopek je še v teku, zato Vlada Republike Slovenije ne more podati informacij, dokler postopka ne bo zaključen. Dva dni pred sprejetjem sklepa. Pa ne mi reči, da zdaj dva dni pred sprejetjem sklepa vlada še ne ve kje bo azil. In potem na moje pisno poslansko vprašanje zakaj je bil omenjen sklep sprejet v tajnosti, brez predhodnega obvestila in pridobljenega soglasja lokalne skupnosti dobim odgovor, Vlada Republike Slovenije ne, je na seji dne 29. februarja 2024 sprejela sklep številka, in tako naprej. In potem, župana obeh občin sta bila dne 29. februarja o sprejetem sklepu obveščena, in sicer takoj po sprejetju tega. Predstavniki Vlade so se udeležili tudi občinskih sej na kateri so bili vabljeni. Dne 26. 3. 2024 je na Ministrstvu za notranje zadeve je potekal sestanek z obema županoma.

Torej, zakaj torej ministrstvo za notranje zadeve ni oba župana pozvalo na sestanek že pred sprejetjem sklepa? In potem še naslednji odgovor. To je pa še nonsens tega sklepa Vlade. Kolikšen je predviden strošek ureditve nastanitvenih kapacitet? In odgovor: Kapacitete so v vzpostavljanju umeščanja bivalnikov prostor priprave razpisov, zato je o strošku ureditve nastanitvenih kapacitet v tem trenutku težko govoriti, torej Vlada sploh ne ve kolikšen je strošek ureditve nastanitvenih kapacitet. Pa dajte no. Vsakdo, ki nekaj gre urejati, se najprej naredi neko finančno konstrukcijo, da ve koliko bo to stalo, Vlada pa sprejme sklep, pa sploh In potem, prosim za podatke o predvideni kapaciteti števila naseljenih prosilcev za mednarodno zaščito na obeh lokacijah posamezno in odgovor, kapacitete so v vzpostavljanju umeščanja bivalnikov, prostor priprave razpisov, zato v tem trenutku še ne moremo govoriti o kapaciteti, poudariti pa je potrebno, da gre za organiziranje začasnih izpostav. Načeloma je v primeru, če bodo obstoječe azilne kapacitete zasedene. Torej vzpostavljamo azil oziroma izpostavo, pa ne vemo o kapacitetah, ki bodo tam.

in to potem govorite o strokovnosti tega. In še, kaj je pa največji nonsens je pa torej ta odločba, ki je bila s strani Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov posredovana Občini Brežice kot

kolikšne so potrebe, kapacitete, kako bo vplivala nastanitev, torej ta izpostava na varnost lokalnih skupnosti, nobenega dokumenta. Torej Vlada sprejme samo sklep, dajmo to narediti, in potem tudi

datum in kdaj so bili ti opravljeni. Odgovor: ne razpolagamo z dokumenti iz katerih bi izhajali ti podatki, niti ni bil narejen zapisnik. Zdaj si pa predstavljajte, kako je potem, naj lokalna skupnost sprejme stališče, kako je Vlada iskala, mislim, da okrog 20 predvidenih lokacij, kako ima pomen lokalna skupnost za varnost, kako je pomembno vzpostaviti te izpostave zaradi mednarodnih predpisov in tako naprej, medtem pa sploh nima ne finančne konstrukcije, sploh ne ve o kapaciteti, sploh nima dokumentov s kom se je pogovarjala in tako naprej. In zato je potrebno narediti referendum in vprašati prebivalce in prebivalke, ali so za izpostavo azilnih domov na tak način, kot se zdaj izpostavlja. Jaz mislim, da je glede varnosti, ki je najbolj pomembna, torej dobrina človeka, potreba človeka posameznika takoj z biološkimi potrebami, bolj pomembno vprašanje kot je o tem ali se bomo zakajali s travo legalno ali ne. In da je potrebno spoštovati vse predpise, potem ne vem zakaj ne spoštuje tega Finska, ki je zgradila mejo in preprečila dotok in zakaj tega ne spoštuje sedaj Italija, ki preusmerja migrante v Albanijo in tudi britanski parlament je sprejel Zakon o premeščanju prosilcev za azil v Ruando. Torej Velika Britanija demokratična država, torej je sprejela zakon, ki bo preusmerjala azilante v Ruando, pa jaz mislim, da zdaj država Velika Britanija ni kršila nekih mednarodnih predpisov glede tega. In kar je ključno, je to, da vse evropske države so poostrile nadzor na meji, so uvedle strožje ukrepe za azilne postopke, Slovenija je pa šla dejansko v nasprotju s tem, torej dali smo javnosti, v širši javnosti tudi tihotapcem vedeti, ograjo bomo odstranili in ilegalne migracije bomo celo legalizirali. In zato je Slovenija po tem udaru. Če bi pa mi takrat dejansko takoj rekli: "poostrili bomo nadzor, zgradili dodatne ograje, dobili bomo dodatne, poostrili postopke za azil", sem prepričan, da takšnega pritiska, toliko migracij v Slovenijo ne bi bilo in s tem ne bi bilo potrebe po vzpostavitvi dodatnih kapacitet. In ključno pri tem je, ko se nekaj v lokalni skupnosti izpostavlja, predvsem zato, ker je ključno to varnostni izziv, je pa to, da se, torej lokalna skupnost o tem povpraša in lokalna skupnost dobi soglasje in zato je prav, da na referendumskem vprašanju prebivalce in prebivalke v državi vprašamo ali so za tako politiko oziroma za vzpostavitev dodatnih kapacitet, kajti očitno politika trenutno ni ustrezna. zato je potrebno vprašati, kajti dejansko vsi podatki, tako iz ciljnih držav Evropske unije, kakor tudi iz Slovenije, kjer so trenutno nastanjeni azilanti, oziroma prosilci za azil, torej migranti, govorijo o povečani kriminaliteti, katerih povzročitelji so ti migranti. Zato dejansko je kot ključnega pomena ta referendum za to, da se vzpostavi torej varnostno vprašanje, vidik varnostnega vprašanja. Hvala. Hvala. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Najprej dobi besedo gospa Iva Dimic. IVA DIMIC (PS NSi): Izvoli. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik! Kolegice in kolegi! Evidentno je, da ilegalni prehodi na mejah se povečujejo. To, bi rekla je zapuščina neprave politike že, lahko rečem Mira Cerarja, Šarca, pa tudi zdajšnje politike. Neučinkovito spopadanje z ilegalnimi migracijami pa ljudi plaši. Lahko rečem, na področju, pa veliko razprav smo imeli na področju, kjer živim, je tam blizu seveda mejni prehod Ilirska Bistrica, tam so dobesedno ljudje živeli v strahu. Zakaj je bilo temu tako? Zato, ker je bilo neučinkovito spopadanje z vsemi, ki so prišli in iskali seveda varno zatočišče tudi v Sloveniji, ampak varno zatočišče zagotovo je najbolj primerno in zato podpiram seveda tudi idejo našega predsednika Mateja Tonina, da se azilni domovi

bi preprečili marsikatero žalostno zgodbo, marsikatero tragedijo, marsikatero zlorabo teh ljudi, ki na poti v Evropo, zaradi različnih, kot ste dejali, razlogov vojne, razloge klimatskih sprememb, iskanje boljšega, boljše možnosti za življenje hočejo migrirati v Evropo in na teh poteh seveda naletijo na tisoč ovir. Najslabša je tista, da padejo v roke tistim, ki to njihovo stisko zlorabijo. Najprej jim poberejo denar za pot, potem obljubljajo, da jih bodo seveda pripeljali v varne države, kjer se cedi mleko in med verjetno, kjer bodo dobili dobro socialno pomoč, kjer bo praktično za njih vse poskrbljeno in na koncu ugotovijo, da od teh obljub, ki jih zapeljujejo, praktično ne dobijo skoraj ničesar. Marsikdo se mora po naporni poti vrniti v svojo matično domovino. Enostavno ostanejo razočarani, preizkušeni, ostanejo brez vsega, ker so ves denar, vse prihranke vložili za to, da bodo prišli v Evropo, v svobodo, mir, demokracijo in da bodo tukaj lahko normalno živeli. Mislim, da moramo, kot bi rekla Evropejci, pa me veseli, da je ta razprava tudi na ravni Evropske unije pogosto na dnevnem redu, zavarovati svoje zunanje meje, to je zagotovo ena stalnica pri razpravah kako in na kakšen način naj Evropa funkcionira in da mora funkcionirati tako, da mora zavarovati svoje zunanje meje. In da je krepitev skupnih migrantskih centrov zunaj meja Evrope. Praktično lahko rečem, da so se vse države več ali manj okrog tega poenotile in da hkrati temu se tudi krepi boj boj kriminalnim združbam, ki dejansko te ljudi tihotapijo. Evropa mora zagotovo za svojo varnost storiti več in mora od teh obljub, od teh zastavljenih ciljev preiti tudi v izvedbeno izvedbeno raven. Zdaj ali bo ta izvedbena raven z naslednjo Evropsko komisijo, ali bo ta izvedbena raven še kako drugače se začela odvijati, zagotovo pa so tudi evropske volitve za to pomembne. Cilj Evrope mora biti, da se za svobodo, mir in demokracijo moramo boriti in seveda hkrati, da se moramo kot Evropa, združena Evropa, močna Evropa seveda lahko parira tudi ostalim, bom rekla, državam, ki dejansko na nek način ogrožajo ta mir v Evropi. Seveda, tukaj so ZDA, Kitajska in še katere druge države, ko poslušamo o o varnosti in stabilnosti marsikaj vemo kako določene države med sabo sodelujejo, tudi kar se tiče vojne v Ukrajini pa tudi na Bližnjem vzhodu je v bistvu vsa zadeva se odvija tudi delno za to, da bi mogoče Evropa ostala nekoliko šibkejša. In to so izzivi tudi za Evropo: na kakšen način, s kakšno mero v bistvu zavarovati svoje zunanje meje in s tem tudi utrditi nenazadnje tudi evropejski način življenja in postati močna članica nasproti vseh teh držav, ki nas obkrožajo. Da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvenih dneh zakonitih migrantov v Republiki Sloveniji pravilen, mislim, da so nam povedali to občani, kjer so se uprli, da tega ne želijo. In seveda še enkrat pozivam, da je potrebno narediti

hvala lepa. Zdaj glede na to, da je razprava tudi v stališčih šla veliko, veliko širše kot pa je zgolj mnenje o tem ali je referendum dopusten ali ne. Ker po mojem mnenju je

Ampak kot rečeno, ker je razprava nekoliko širša in predvsem vsebinska o politiki, se moram na nekatere stvari odzvati, predvsem na tiste, ki so bile napačno interpretirane oziroma napačno predstavljene. S strani ene poslanke sem slišala, da se z vzpostavitvimi novih azilnih kapacitet ljudi plaši. Zdaj dejstvo je, da se ljudi plaši v naši državi predvsem in izključno z napačno oziroma neresnično interpretacijo situacije v naši državi oziroma z napačno predstavitvijo dejstev, kar se tiče migracijske politike. In tukaj lahko začnem pri enem stališču poslanske skupine, kjer je bilo rečeno, da bodo migrantje v naši državi celo prejemali odškodnino s strani Republike Slovenije. To dejstvo ne drži, to dejstvo je zlonamerna manipulacija. Pa bom povedala, kaj je res. Res je, da se je sprejel nov pakt o migracijah, kjer so predvidevane odškodnine za države, ki ne bodo sprejele predvideno, predvidenega števila migrantov oziroma kapacitet, ki jim bo dodeljena, in te odškodnine bodo šle v fond Evropske komisije, v posebej ustanovljen sklad, s katerim bo Evropska komisija morala namensko upravljati, in sicer za namen upravljanja in spopadanja z migracijskimi vprašanji oziroma situacijami. Tako da noben migrant oziroma nobena fizična oseba, ki bo prišla v našo državo kot migrant, ne bo prejela od naše države nobene odškodnine, in to je dejstvo in tukaj lahko naredim piko. Zdaj, kar se tiče, ja, mogoče še to. Gospod Kosi kot predlagatelj je že večkrat, tudi na kakšnih prejšnjih sejah omenil, češ da mu je državna sekretarka odgovarjala v zvezi s strokovnostjo odločitve, ki je bojda bojda botrovala sprejemu sklepa Vlade. Zdaj, jaz vas, gospod poslanec, prosim, da poveste, za katero državno sekretarko je to šlo, ker to zagotovo nisem bila jaz. Bi prosila, da to poveste javno. Ker dejstvo je, da ta sklep Vlade z dne 29. februar letošnjega leta, je pod določeno stopnjo tajnosti; o njem se ne razpravlja na tak način kot vi trdite, da ste razpravljali. Kar se tiče nepoznavanja, kako bi rekla, zakonodajnega okvira, ki opredeljuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite v naši državi. Slišali smo že večkrat, tudi danes v enem izmed stališč, češ, ja, saj v Maroku pa ni vojne, se pravi, Maročani v naši državi ne morejo zaprositi za mednarodno zaščito. To enostavno ni res in tukaj gre za hudo nepoznavanje Zakona o mednarodni zaščiti. Zakon o mednarodni zaščiti je v 20. členu zelo jasen. 20. člen opredeljuje mednarodno zaščito kot dva statusa; ena mednaro..., en status Mednarodne zaščite predstavlja status begunca in drug status predstavlja status subsidiarne zaščite. In v tem členu, ne bom ga brala, ker sem ga na enem izmed delovnih teles že prebrala poslancem, v tem členu je opredeljeno, da lahko zaprosi za mednarodno zaščito vsaka oseba, ki je v svoji državi, v svoji matični državi 61. TRAK: ga glede na svoje osebnostne okoliščine, bodisi gre tukaj za, ne vem, pripadnost etični skupini, pripadnost določeni rasi, družbeni skupini, političnemu prepričanju, spolni usmerjenosti in tako naprej. In govoriti kot dejstvo, da lahko nekdo pridobi mednarodno zaščito zgolj in samo, če prihaja iz vojnega območja, je strokovno zelo napačno, politično pa zelo sprevrženo in manipulativno za vse, ki nas morda spremljajo in vas poslušajo pri tem stališču. Ko je bil omenjen že Maroko, Maročani, ki prihajajo v našo državo in zaprosijo za azil in prihajajo z dela Zahodne Sahare, so upravičeni do azila, ker so tam preganjani zaradi pripadnosti določene etnične skupine, tako da tukaj je stvar popolnoma jasna. Ena izmed takih držav je tudi recimo Eritreja in še kakšna bi se našla. Tako, da jaz mislim, da tukaj ne sme biti nobenih dilem oziroma prostora za manipulacijo na tak način. Kar se tiče pa tega, da tudi prej smo slišali s strani predlagatelja, češ da se v naši državi zgolj izreče beseda azil, pa se potem ta azil kar dobi. Tudi to ni res. Jaz sem že večkrat poudarila, pa še enkrat bom pojasnila, azilni postopek je strogo personaliziran postopek, gre za več stopenj, kriterijev, kjer se preverja različne okoliščine, preverja se recimo subjektiven kriterij in pa objektivni kriterij, objektivni kriterij predstavlja dejstvo, ali oseba prihaja iz nevarne države ali ne. Pri subjektivnem, to je to je relativno lahko preverljivo, ampak ker se kumulativno preverja tudi subjektivni kriterij, tukaj pa nastopi več dela za naše organe, ki odločajo o tem, in sicer subjektivni kriterij, pa predstavlja osebne okoliščine človeka, ki prosi za mednarodno zaščito. Torej, če oseba v varni tretji državi ne dobi takšnega zatočišča in zaščite, kot bi ji morala pripadati, je upravičena do mednarodne zaščite tudi, če prihaja iz varne države, tako da tukaj spet trčimo v eno nepoznavanje, če se milo izrazim, v nepoznavanje nekega standarda, ki je opredeljen v naši zakonodaji, tudi v evropski zakonodaji in širše v mednarodnih konvencijah. Ko pa ste omenjali koncept tretje varne države in pri tem velikokrat, če ne v vseh primerih, uporabljate primer sosednje Hrvaške. Naj vas še tukaj popravim. Koncept tretje varne države se uporablja za tretje države, ne uporablja se v luči odnosa Hrvaške, ker vemo, da Hrvaška je članica Evropske unije in ne predstavlja tretje države. koncept tretje varne države kot tak se mora uporabljati za tretje države. In kot sem omenila, postopek začne teči šele, ko oseba vloži prošnjo za namero oziroma prošnjo za mednarodno zaščito. Ko pa oseba izrazi namero za mednarodno zaščito, gre pa za nek registracijski postopek, to je strogo formalen postopek, kjer policija opravi zgolj tiste formalnosti ta oseba je že upravičena do takšnega tretmaja kot ga predvideva mednarodno pravni okvir za mednarodno zaščito. In zdaj, če vi govorite o tem, da vse tiste osebe, ki izrazijo namero, pa prihajajo iz varne, tretje varne države, je treba vrniti tja, se v tem, v tej interpretaciji spet hudo motite. Ker kot rečeno, postopek preverjanja steče šele, ko oseba vloži prošnjo, do takrat se ji mora nuditi standard kot ji pripada, in potem, ko pa postopek za odločanje o prošnji za azil steče pa šele lahko govorimo, da država preverjati okoliščine in dejstva, ki so pomembne, kot sem jih pa že prej omenila. Tako, da v teh primerih, kot jih gospod Kosi vi navajate, ste morda malce prehitri, ker vi, če jaz vas prav razumem, pa če malo posplošim vaše trditve, vi bi kar vsakega, ki pride iz Hrvaške napotili kar nazaj. Ne gre tako, ker imamo določene zakonitosti, ki jih kot država, ki smo zavezani k spoštovanju mednarodnih konvencij, evropskega prava in tudi našega pravnega okvirja, smo dolžni tem osebam, četudi pridejo s strani Hrvaške, nuditi določen standard, takoj, ko izrazijo namero za azil. In še, še nekaj bi rekla o tej varni državi oziroma o pojmu varne države. Tudi v primeru Hrvaške, ki vemo je varna država, ne gre za tretjo državo, gre pa za varno državo tudi v primeru, ko nekdo pride s Hrvaške v našo državo in v naši državi prvič zaprosi za azil, se pravi je prosilec v naši državi ni zaprosil za azil v Republiki Hrvaški, je upravičen do tretmaja kot ga dobijo prosilci za azil. tukaj se pač te dolžnosti kot država ne moremo ogniti. Zdaj, velikokrat sem pa že pojasnila, ko pa je v tem procesu ugotavljanja upravičenosti do prošnje za azil ugotovljeno, da je nekdo že zaprosil za azil, recimo v Republiki Hrvaški, pa se ga v skladu z Dublinsko uredbo tudi tako obravnava. To je dejstvo in to naši organi tudi dosledno počnejo. Verjamem, da vam je poznan EURODAC sistem, ki je sistem, ki deluje na celotni Evropski uniji, digitaliziran in ažurne podatke daje, tako da s tem tudi ne vidim težav oziroma ne razumem vašega nerazumevanja. Kar se pa tiče situacij, ki jih tudi opisujete, ko nekdo, ki izrazi namero, da bo podal prošnjo za azil, zapusti recimo azilne kapacitete. Tukaj večkrat poudarite, da ste slišali celo s strani našega ministra, gospoda Poklukarja, stališče, da, ja, prihaja do zlorab azilnih postopkov, lahko potrdim, seveda prihaja do zlorab azilnih postopkov, tako kot v vsakih postopkih prihaja do zlorab, prihaja tudi v teh, temu se ne moremo ogniti, čeprav imamo neke pravne okvirje in organe, ki postopajo v okviru teh pravnih okvirjev, pač, ljudje najdejo načine, to je dejstvo. No, in v teh primerih, ki jih vi navajate, res gre za tovrstne situacije, ko nekdo zapusti azilne kapacitete in recimo, da ga naši organi pregona nekje na ozemlju Republike Slovenije ujamejo, prestrežejo, kajne, to je pa dejstvo. Potem se pa za te ljudi uporabi Zakon o tujcih in te ljudi se prepelje v Postojno v center za tujce, pa spet tudi tukaj, potem, je cel postopek v ozadju, kako se te ljudi vrne v izvorne države, cel postopek in dejstvo je, da ne moremo kar ljudi spokati na letalo pa odpremiti v izvorno državo, ampak so v ozadju postopki, ki terjajo svoje zakonitosti. Tako, da tukaj ne tajimo, da ne gre za zlorabe, vendar pa se mi zdi in moja ocena je, da organi, tako policija kot organi, upravni organi, ki odločajo v azilnih postopkih, delajo vse v najboljši najboljši meri, da se takšne zlorabe detektirajo in potem tudi preprečijo. Toliko na kratko zaenkrat, če bo pa potrebno, se bom pa še vključila v razpravo.

zdaj odgovorila postopkovno, ker to današnja predstavnica ministrstva zelo dobro ve, ker je sedela včasih na tem mestu, ampak v strategiji, ko je bila razprava, smo govorili o odškodnini. Odškodnini državljanov tretjih držav, tudi kar se tiče Slovenije. In da bo vsem jasno, takšna zahteva po odškodnini je že bila in je na sodišču Evropske unije bila zavrnjena,

potem mora polemizirati s tisto vsebino, ki je bila povedana, ne pa da pri tem govori o drugi vsebini. Jaz sem govorila o tej vsebini iz odbora in je bilo to enostavno zapeljevanje nekoga, ki se na stališče seveda potem ne more odzvati in o tem opozarjam, da nisem govorila o tem in da je bilo to v neskladju s Poslovnikom. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Glejte to ni bilo postopkovno. Imate možnost se prijaviti pri delitvi časa, ker niste prijavljeni k razpravi, tako da bo še čas, da to pojasnite državni sekretarki. Gremo naprej z razpravo oziroma

migrant na slovensko mejo in reče azil, je s tem izražena namera za azilni postopek. Res je, da kasneje potem da prošnjo, da teče postopek, vendar moramo pa ločiti ali pride hrvaški državljan v Slovenijo in prosi za azil, torej prosi v prvi varni državi, ker v državi Hrvaški preganjan in potem mora seveda Slovenija ugotavljati, ali je dejansko res neupravičeno preganjan, torej, da ni preganjan zaradi kaznivih dejanj in tako naprej in se potem da azil. Ampak očitno pri teh migracijah, pri 60 tisoč migracijah je pa 99 % ali pa mogoče malo manj, tisti, ki pa zapustijo državo, torej mi že vnaprej vemo, da nekdo, ki je prišel iz Afganistana, Maroka, Turčije, je imel možnost zaprositi za azil v prvi varni državi. In gre za zlorabo in če gre za zlorabo, kar tudi priznavate, je to kaznivo dejanje. Vsaka zloraba je kaznivo dejanje. Danes vsako zlorabo preganjamo. Preganjamo tudi zlorabo položaja ali karkoli drugega in dejansko, če nekdo tudi zavrže dokumente, torej zaprosi v Bosni za azil in tako naprej, pa potem pride v Slovenijo, ga ne moremo obravnavati kot prosilec azil, ker dejansko že vnaprej vemo, da je imel možnost zaprositi za azil v neki varni državi že prej in da bo dejansko njegov cilj je s to zlorabo narediti tako, da bo v Ljubljani v azilnem domu prespal in potem nadaljeval pot, torej v Nemčijo, Avstrijo in tako naprej. Kar se tiče, ker bom povedal javno, pa glede te strokovnosti, je pa bilo torej, po tem sklepu, ki je bil sprejet 29. potem na seji Vlade, postavljeno ustno poslansko vprašanje dne 4. 3. generalni sekretarki Vlade, gospe Helbl, ki mi je potem odgovorila torej, da Vlada je pri tem, ko se je odločila kje najti lokacijo upoštevala predvsem dvoje; eno so takoj migracij oziroma tisto seveda, to so strokovne ocene in pa potem tudi v dopolnitev. Torej, še enkrat, tu je šlo za strokovne razmisleke, torej govorimo o strokovnih zadevah, potem pa nadaljnjih odgovorih, jih potem poda Vlada, pa ni nobenih dokumentov, ni nobenih strokovnih stališč, niti ne vemo, kolikšna bo kapaciteta. Vlada ne ve, koliko bo strošek tega. Zelo zanimivo torej vse to govori o tem, da je bil ta sklep sprejet kar tako na horuk. In zelo zanimivo, na vzhodni strani države, torej ko treba uvesti, ne vem, satelitske urgentne centre, investicije v infrastrukturo, ko je treba karkoli se shod pozablja, je pa treba uvesti nekaj, kar pa nam ni všeč, pa dajmo to na vzhod. In govoriti o tem kako strokovno so bile ocenjene tokovi migracij, je neustrezno, kajti lansko leto je bilo na področju Policijske postaje Ormož zgolj 146 nelegalnih prehodov. Torej, če izhajamo iz teh strokovnih ocen, še zdaleč sodišče ob Dravi ni primerno za organizacijo torej izpostave azila, ker dejansko podatki govorijo, da tam sploh dejansko nekih velikih migracij ni bilo,

Velika Britanija torej sprejema zakone, kjer bo preusmerila migracije nekje v Afriko, tudi Italija v Albanijo, potem lahko tudi mi v Sloveniji imamo strožjo zakonodajo, ki bo dala jasen signal tihotapcem naprej. Skozi Slovenijo se vam ne splača iti, ker boste kaznovani oziroma vam bo zelo težko šlo. To je naredila tudi Madžarska. In čeprav govorite, da Madžarska ima migracije, ima v vedno manjšem številu. In kaj se je zgodilo? Mislim, da Slovaška je z Madžarsko že umaknila nadzor nad mejo, ker je ugotovila, da tam več ni velikih migracijskih tokov, ker so se dejansko preusmerili. Kam? Čez Slovenijo. Seveda, saj mi v javnosti govorimo, da bomo legalizirali migracije in da ocenjujemo mejo. To je problem v Sloveniji in zato je potrebno v tem segmentu vprašati državljane in državljanke ali si želijo dodatnih kapacitet, ker gre za veliko varnostno tveganje. Vi danes, če imate kakršnokoli prireditev, kjer je malo večje število ljudi, rabite milijon in eden dokument. Pa prijavo na upravno enoto, pa prijavo na policijo, pa ne vem kaj vse, pa rabite, ne vem, milijon dokumentov, da dobite dovoljenje, da lahko pač imate neko varno, Tu bomo pa namestili torej na eno mesto več sto migrantov pa kar tako. Tudi moramo obveščati pri dovoljenjih lokalno skupnost, brez da bi se karkoli poslovali z lokalno skupnostjo. ta sistem oziroma ta vzpostavitev tega sklepa, sprejetje tega sklepa brez predhodnega posvetovanja z lokalno skupnostjo je bil neustrezen in avtoritativen način in v nasprotju s politiko, ki jo je zagovarjalo Gibanje Svoboda pred volitvami tudi sam predsednik Vlade. In tudi s temi stališči, ki jih izraža vlada v stališčih, torej tudi glede tega referendumskega vprašanja, tudi glede našega predloga glede spremembe zakonodaje, tudi glede te resolucije, kjer govori o tem, kakšen velik pomen pa ima lokalna skupnost pri zagotavljanju varnosti in kako moramo lokalni skupnosti dati še večji pomen, da se in zavedanje ljudi o varnosti v svojem, na svojem področju. Po drugi strani pa sprejemamo sklepe, kjer pa nameščamo torej tujce v neko območje brez kakršnega koli vprašanja, pogovarjamo se komaj kasneje po sprejetju sklepa in je to neustrezno, je tudi na takratni seji mislim, da za peticije povedal predstavnik iz Urada Varuha človekovih pravic. V tem je problem in zato je potrebno izpostaviti to vprašanje, ki je bolj ključnega pomena o tem vprašanju glede življenja državljank in državljanov v Sloveniji kot pa ostala referendumska vprašanja s strani koalicije.

Spoštovani lepo pozdravljeni vsi skupaj. Upala padel. Okej, ja, v redu. V redu, jaz sem preživel, da zdaj malo razblinimo to meglo, ki je padla v to našo sredino, bom začel mogoče na malo bolj jasen način. Dajmo prej sem poslušal malo že razpravljavko pred mano, ki je pač njihov veljak oziroma prvak stranke celo predlagal, da naj bi azilantske domove gradili v državah, v njihovih matičnih državah, od kjer bežijo. Jaz si mogoče v tem trenutku ne predstavljam, da bi zdaj Vlada Republike Slovenije gradila azilantski dom sredi Gaze, recimo, en tak nesmisel. Gremo še malo naprej, bolj konkretno na samo vprašanje, ki bi ga opozicijska, največja opozicijska stranka rada postavila našim državljanom, mogoče malo v drugačni obliki, pa da izpostavimo to bizarnost vprašanja, bi bilo lahko nekako se glasilo tako, da bi vse državljane vprašali ali se strinjate, da imamo v državi, v Republiki Sloveniji, poplave, požare in druge naravne katastrofe? Nekako tako. preidem še k vašemu vprašanju, ki je skoraj podobno temu, kakor sem ga zdaj pred kratkim prebral: Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov. V bistvu bi se človek, tisti, ki, da ne bom žalil, ampak enostavno tisti človek, v bistvu sam sebe sem vprašal pri branju tega vprašanja, kaj pravzaprav je hotela opozicija te državljane vprašati.

Drugo vprašanje mislim drugo vprašanje, ki se mi pojavi ob branju tega referendumskega vprašanja je: ali želite dejansko konkretno državljane vprašati to, da beguncem odrečemo prehrano, odrečemo nujne higienske potrebščine, odrečemo dostop do nujnega zdravstva, In kot tretje, če sem si pa malo v pravilno obliko postavil to referendumsko vprašanje, pa bi šlo nekako tako: ali ste za to, da v Republiki Sloveniji gradimo nov V Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev ljudi brez definicije. Tako nekako gre v teoriji, ampak kljub temu, da gre za zelo ponesrečeno in nelogično vprašanje, predvidevam, da je opozicija želela državljane vprašati ali si želijo, da v Republiki Sloveniji, da Republika Slovenija gradi nove azilne domove in njihove izpostave za namestitev prosilcev, prosilcev za azil oziroma prosilcev za mednarodno zaščito. In gremo še malo naprej. Dajmo pogledati zdaj še dejansko kaj konkretno nas naši trenutni veljavni zakoni pač obvezujejo. Ampak predvsem grem zelo počasi, da bodo tudi tisti, ki spremljajo ta program Državnega zbora, da bodo pravzaprav razumeli. In sicer bom začel kar z obveznostjo Republike Slovenije. Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva za konvencijo OZN leta 92 sprejela Ženevsko konvencijo o beguncih, ki skupaj še z nekaterimi konvencijami predstavlja temelje pravil mednarodnega humanega prava. Ženevska konvencija kot univerzalni sporazum določa, kdo je begunec, in definira pravice in dolžnosti beguncev in njihovih pardon, in njihovih držav gostiteljic. Gremo še malo naprej, ugotovimo, da, s takim vprašanjem bi bila tratena tudi ustavna pravica. Pa naj nadaljujem. Ustavno zagotovljeno varstvo pravice do pribežališča in prepovedi mučenja se na zakonski ravni odraža predvsem v Zakonu o mednarodni zaščiti. Poleg tega pa tudi v Zakonu o tujcih Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter drugih področij, in drugi področni zakonodaji, ki skupaj predstavljajo sistem regulacije zakonitega v priseljevanja. No, pa pojdimo še mogoče malo bolj podrobno v Zakon o mednarodni zaščiti, da bo gledalcem spet jasno kaj nas kot kot Slovenija obvezuje. Se pravi, pred seboj imam Zakon o mednarodni zaščiti, kjer takoj v začetku jasno piše, da je ta zakon v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta, pa se bom, pa se bom obrnil na 80. člen tega zakona, ki pa pravi... Jaz se opravičujem, če sem se kje zmotil, jaz sem dislektik, drugače, če še ne veste, pa premajhen tisk imam. Ampak vseeno, 80. člen tega zakona pravi, za namestitev oseb iz 1. in tretjega odstavka 78. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije ustanovi azilni dom. Vlada in ne Državni zbor. In smo že slišali v stališčih, zakaj to vprašanje kot takšno, pustimo moje mnenje, da je pač narobe napisano, ampak ja, zakaj ne more iti na referendum in zakaj takšnega vprašanja tudi nikakor ne morem potrditi. No, pa še drugi del tega člena pa je, če se pričakuje povečano število prosilcev, ki bi, ki bi lahko presegalo nastanitve, zmogljivosti azilnega doma, Vlada Republike Slovenije za nastanitev prosilcev lahko organizira izpostave azilnega doma. To piše v zakonu. Ki je ta zakon, ki je v skladu z direktivo Evropske unije. Pa gremo naprej. Potem je pa tukaj še Zakonodajno-pravna služba, ki je tudi jasna bila in je tudi povedala in jaz mislim, da moramo spoštovati njihova priporočila. So zapisali predvsem to, kar sem tudi jaz prej mogoče malo v, mogoče malo bolj v šali povedal, da je vprašanje nejasno, saj uporablja izraz nezakoniti migrant. Se gospod predlagatelj spomnite, enkrat sem vam tudi povedal, ta beseda kot taka ne obstaja, ki je v zakonodaji žal ni formalno definiran in urejen, poleg tega pa je tudi protisloven, - 14.25 (Nadaljevanje) njegovih morebitnih izpostav razširja na nastanitev oseb, ki jih skladno z veljavno zakonodajo tam ni dopustno nastaniti. Tako nejasno in netočno referendumsko vprašanje bi lahko poseglo v ustavno zagotovljeno varstvo pravice pribežališča in ustavno zagotovljeno prepoved mučenja. To je podala Zakonodajno-pravna služba, med drugim pa je tudi navajala, da s takim vprašanjem bi kršili tudi marsikatere mednarodne akte. Obveznost omogočanja ustrezne nastanitve določenih kategorij tujcev oziroma oseb brez državljanstva, je torej tudi del mednarodne ureditve, ki pa je v notranjem pravu urejena preko pristojnosti in nalog izvršne veje oblasti. Jaz mislim, da sem bil jasen in kar sem hotel povedati z vsem tem branjem iz teh zakonov ven je to, da Vlada ne krši zakonov, jih ne krši. Ne. Dajmo biti jasni, počne točno to, kar ji zakoni narekujejo. In tudi, mislim, spoštovani predlagatelj, če se sprašujemo glede reševanja varnosti, se pravi prej smo danes na tapeto dali tudi varnostno vprašanje, menim, da ravno azilni domovi niso tista točka, v kateri bi se morali spraševati o varnosti državljanov.

mislim, da azilni domovi kot sami nimajo vpliva na kriminaliteto oziroma varnost, katero vi izpostavljate. Ne vzdrži. No, pa gremo zdaj k stvari, k bistvu, zakaj so sploh take točke razpisane oziroma zakaj jih obravnavamo v Državnem zboru in to je zato seveda, ker žal, se opravičujem opozicija želi imeti svoj lastni ekonomski propagandni program, vaš lasten EPP, ki ga že, bom rekel, po enih stalnicah in iz izkušenj je pač to orožje in način, ki ga seveda obvladate. In tudi skozi vse razprave na matičnih delovnih telesih je bilo jasno, da s tem vprašanjem želite, v narekovajih reševati težavo, ki so jo izpostavili seveda krajani občin Brežice in Središče ob Dravi. No, mogoče če se še malenkost vrnem nazaj na Zakon o mednarodni zaščiti, ki pa govori takole, v njegovem 43. členu, in sicer tretji odstavek, če se ne motim, ja, seveda, tako je, pa še govori, poslušajte dobro, če zaradi prihoda večjega števila oseb, ki izrazijo namen vložiti prošnjo na meji, v postopkih skladno s tem členom ni mogoče odločati na meji, se te osebe lahko nastanijo v bližini meje. Jaz mislim, da sem trikrat ali štirikrat prebral Meje iz tega člena, meni je žal, da so te občine ob meji, to je dejstvo. Tako kot pač sonce ne vzide na severu ne gre dol na jugu, pač tako je. In popolnoma mi je tudi jasno, da ko je Vlada dve leti aktivno iskala morebitne rešitve, se pravi, nastanitve za azilante, je pač morala narediti neke ključne odločitve, saj ob večjih najavah ljudi pač seveda so pač, in ko so bile v azilantskih domovih situacije kritične in je humane, pač nekaj mogla narediti, in med drugim je to na nehumane, pardon, je opozarjal tudi Varuh človekovih pravic. Pa nenazadnje tudi vaša poslanka, evropska poslanka, ki je zdaj tako skrbi za to, da to humanost teh ljudi, vi pa govorite, dajmo ukiniti, dajmo nehati s temi azilnimi domovi, ne jih imeti. Skratka zdaj smo pa v tej situaciji nekako, ko si opozicija želi, da bi pa vendarle Vlada od občin še pridobila dodatno soglasje in to je ta absurd tega predloga, tudi zato, ker bi dejansko morala Vlada vprašati,

tisto, bom rekel, na tiste neustavne odloke iz vaše Vlade; ali ste vi državljane vprašali ali želite biti zaprti v svojih občinah? Ali ste jih vprašali? Niste. Ali ste vprašali občane, želite, da se vaše operacije prestavljajo? Ali ste jih vprašali? Niste. V tej točki, na tej točki, oprostite, Vlada ima vso pravico tudi to narediti. na vseh odborih, kjer sem sedel na migrantsko problematiko, so vas bila konstantno polna usta, kako Vlada ni komunicirala. Kako ni komunicirala? A bi morala? Ja, morala bi, seveda bi morala. Jaz se strinjam, da bi morala, ampak ne na način, ali si želite azilni dom? Ampak predvsem na način, kdo so azilanti, s kakšnimi stiskami se srečujejo, kam si želijo in kam gredo. In potem kar naenkrat še tak bistroumen nesmisel, se pravi, potem pa imamo že problem, ker nas, ker seveda 99 odstotkov, več kot 99 odstotkov, azilantov zapusti Slovenijo. To je pa tudi problem. Sploh, mislim, da so gledalci razumeli mojo poanto. In, kaj bi bilo pa, če ne bi imeli teh trenutno načrtovanih registrskih centrov, začasnih, ne govorim, da je to stalna rešitev. Vsepovsod bi jih bilo, ilegalni posli bi cveteli. Pa mogoče, da vam še odgovorim, kolega Kosi, na prejšnjo vašo razpravo in, ko ste pokazali to sporočilo vaše prijateljice, občanke, ki je naslovila na vas, da zdaj, kakšen je zdaj strah in trepet, ker jih je toliko tam bilo in jih je tam toliko tudi šlo čez njihov vrt, ne pa ravno ta rešitev zagotavlja to, da se, da do takih prehodov in na takih načinov in do takega gibanja ne bo prihajalo. glejte, zdaj trenutno take ureditve ni, ljudje vas pozivajo, naredite nekaj. Ja, Vlada je naredila in vi ja, ne, to pa ne, ne, azilni dom pa ne, ker to je strah in trepet, pa čeprav ljudje, ki so imeli že izkušnje z migranti, z migranti, vsi pravijo, da imajo samo dobre izkušnje z njimi. Skratka, žal, dragi moji, Vlada ni tista, ki pač odreja migracijske poti. Migracijske poti se zgodijo in takšna vprašanja, ki se tičejo cele Slovenije in ne samo obmejnih občin in ravno obmejne občine, kakor sem že prej povedal, so žal ob meji. Predvsem pa je pomembno povedati to, da nismo prekupčljivi. Vlada želi hitro in ustrezno urgirati ter izpolnjuje domače in mednarodne obveznosti, ki jih ima do prosilcev za mednarodno zaščito. A veste, pa so nekateri rekli, pa ravno pred evropskimi volitvami rešujete ta problem, pa to je slabo za vašo stranko ta trenutek. Jaz bom pa samo tako rekel: mar to ni jasen signal, da nismo stranka, ki bi delali izključno za to, da bi politično ustrezali določenim volivcem? Da smo stranka, ki ima Vlado, predvsem pa moralo in vrednote do spoštovanja človekovih pravic? In ja, rešujemo akutne težave in problematika beguncev je akutna težava, ki se je ne sme pometati pod predprogo(?). Govorimo o ljudeh in ne smeteh in ne mrčesu. Govorimo o ljudeh.

Skratka, obvezujejo nas sprejeti zakoni. Taka vprašanja, ki bi jih pa rada opozicija postavila, pa žal po mojem mnenju samo tlakujejo pot k sovraštvu, spodbujanje nestrpnosti na hrbtu nemočnih ljudi, ki so zapustili vse, kar so imeli za seboj, se podaja v boj za oblast.

kako nimate konkretnih rešitev, samo to, da se ukinejo azilni domovi je za vas rešitev. Pa ljubi bog, pa ne moremo si dati roke čez oči in reči, da to se pri nas ne dogaja, pa ne moremo tako delovati, no. Vse te vaše plemenitosti reševanja azilnih vprašanj oziroma vprašanj prosilcev za azil sem tudi že povedal, ampak ne, vas ne ustavi in vaše terenske akcije ne več, da samo so še pritlehne, ampak so tudi zdaj že zelo prozorne in se točno ve, kam se s takimi vprašanji cilja. In mogoče bom še kje s čim izpostavljen, ampak ja, glejte, draga opozicija, bi vas samo vprašal kje je vse to vaše spoštovanje, strpnost, spoštovanje človekovih pravic? Eno od vaših poslank konstantno vsakič, kadar gre za vprašanje človekovih pravic pove, da ona ni nestrpna, in žal to je parlament in neki mehanizmi 100-krat izrečena laž, da postane resnica, tu ne delujejo. Skratka, Skratka, pa si bom sposodil še v našem stališču še enkrat besede Nelson Mandele, ki govori: "Nihče se ne rodi s sovraštvom do druge osebe zaradi barve kože, porekla ali vere. Ljudje se morajo naučiti sovražiti in če se lahko naučijo sovražiti, se lahko naučijo ljubiti, ljubiti, kajti ljubezen je bolj narava v človeškem srcu kot njeno nasprotje." Pa da ne bo pomote, tudi sam kdaj menim, da k nam tudi prihajajo takšni, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Ampak, glejte, zakoni, ki sem jih prej omenjal določajo, da moramo do vsakega pristopiti individualno in si tega mi nismo izmislili, takšni so zakoni. Pa za konec bom dal še en tak poudarek. Naša zaveza je in tudi ostaja, da spoštujemo človekove pravice. Nikakor in nikoli ne bomo delali politične kupčije na hrbtih že tako izmučenih ljudi. Tukaj pa ostajamo. Hvala.

slovar slovenskega knjižnega jezika, migrant, kdor spreminja stalno ali začasno bivališče, zlasti iz gospodarskih vzrokov, ekonomski migrant, ilegalni migrant, integracija migrantov in tako dalje. Torej, slovar slovenskega knjižnega jezika govori o ilegalnih migrantih. Torej, beseda je legalna.

če se spomnim razprave o referendumu, ki smo jih govorili, torej s strani koalicije, je bilo se tu ne tiče zakonov, ampak dejansko mi pa lahko s spremembo Zakona o mednarodni zaščiti, torej na podlagi vprašanja, ki smo jih dobili oziroma odgovora s državljanov spremenimo ta zakon, to pa lahko ste tudi vi ujeli po preferenčnem glasu. Mi bomo zdaj dobili njihovo mnenje, potem bomo pa šli v zakonodajni postopek. Je tako? No, torej mi lahko tudi gremo v zakonodajni postopek spremembe Zakona o mednarodni zaščiti. In ko omenjate torej ta zakon, da res je Vlada je sprejela ta sklep ampak ta zakon je torej bil sprejet na podlagi direktive 2014/32EU Evropskega parlamenta z dne 2013, ki pa med drugim tudi govori, pa bi prosil državno sekretarko, da me popravi, če mogoče nimam prav. Torej, 39. člen govori torej o konceptu Evropske varne tretje države, ki govori, da torej za namen prvega odstavka se dela država, ki lahko šteje za varno tretjo državo, kadar je ratificirala in spoštuje določbe ženevske konvencije, ima z zakonom predpisan azilni postopek in ratificira Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic. In prvi odstavek govori, da države članice lahko določijo, da določijo, torej lahko mi to določimo,

Torej ne rabimo opraviti obravnave. Torej mi lahko sprejmemo zakon, ker ne rabimo opraviti obravnave. Zdaj, spoštovani kolega Prosen, govoriti o tem, o naravnih nesrečah ter migracijah, je tako kot bi govoril o hruškah, pa jabolka. Migracije lahko preprečimo oziroma tokove ali vstop v državo, ki to preprečujejo na zakonit način. Zelo demokratične države, kot je Finska na primer, ki je zgradila ograjo in neprodušno zaprla mejo naravnih nesreč, na žalost ne moremo spremeniti. In ko govorite, da lahko torej Vlada sprejme sklep brez soglasja lokalne skupnosti, lahko, ampak to ni v duhu, ki ste ga zagovarjali pred volitvami, kako boste, kako ste nasprotovali odlokom prejšnje vlade, kako boste ravnali drugače. Ne, enako ravnate. Da, ampak primerjati odloke, ki so bili za to, da preprečimo širjenje virusa in zavarujemo zdravje ljudi, je neprimerljivo s tem, ko sprejemamo sklep in v lokalno skupnost povečujemo varnostno tveganje. Zdaj govorite, da azil ni varnostno tveganje. Ja, zakaj ja, zakaj pa potem bo v azilni, tej izpostavi varnostniki v notranjosti azilnega doma in zakaj bo policija varovala okolico, Če to ni varnostno tveganje, potem varnostnikov v azilnem domu ne rabimo in policistov v okolici azilnega doma ne rabimo. Zakaj potem rabimo za vsako prireditev, kjer je več kot, ne vem, ena peščica ljudi, ne vem, dovoljenje upravne enote, dovoljenja policije, saj to potem ni varnostni vidik. Torej v kolikor bo nekje nameščeno večje število ljudi, je to avtomatsko varnostni vidik in varnostno tveganje, ker noben mi ne more zagotavljati, da od vseh tistih 60 tisoč ljudi, ki je lani prečkalo državno mejo, niso me zmes izmed tistih ljudje, ki lahko povzročijo kaznivo dejanje. In mi noben ne more zagotavljati, da tudi niso izmed teh nekateri, ki so lahko tudi teroristi, kar priznava tudi ministrstvo. In da torej primerjati begunce in azilante, tiste prosilce za azil, je neumestno. Torej, begunci, ki bežijo iz držav vojne, ampak glejte, letošnje leto sploh ni bilo nobenega azila, torej prosilca za azil iz Ukrajine, kjer je vojna, nobenega, imamo pa iz države, torej kot je bilo potem Maroka, Turčija, Turčija, ne vem kaj je tam narobe, ampak vsi tisti so imeli možnost zaprositi za azil v varni državi, torej prvi varni državi in to je zloraba. In ko gre za zlorabo, je to kaznivo dejanje in država ima to možnost in zoper temu se moramo izpostaviti. Zoperstaviti. Tako, da zdaj res je, da Vlada s tem ni kršila zakona, vendar bi lahko v duhu zakona kot vi pač govorite, naredila pa drugače. Torej se je najprej posvetovala z lokalno skupnostjo, podala namero, kakršno ima in se prepričal, da bi bila reakcija lokalne skupnosti mnogo, mnogo drugače. S tem sklepom je pa Vlada bila tisti glavni povzročitelj, torej ni bil SDS, ni bilo nobeno hujskanje, ni bil noben drug, ampak je bila Vlada tista, ki je naredila to, da je bil odziv občanov in občank na tistem področju takšen kakršen je, in prepričan sem, kolikor jaz poznam občane občine, sedišče ob Dravi vam tega ne bodo dovolili. Danes v četrtek je bil protest, pa še naprej bodo protesti in protesti bodo dokler do tega odprave sklepa ne pride in se bodo celo širili naprej. In tako kot so povedali na Komisiji za peticije, ko je bila tam občanka, da tako kot so z golimi rokami ustavili tanke leta 1991, bodo ustavili tudi tudi namero, da se tam zgradi azilni dom.

Jaz mislim, da je gospod Kosi zadel bistvo takrat, ko je prebral sporočilo te občanke. Zelo jasno je sporočala, da nima občutka varnosti. Občutek varnosti, to je ena zelo pomembna vrednota, ki jo moramo varovati še naprej in o tem se vsi strinjamo. Rada bi poudarila, da občutek varnosti ni nujno

na splošno. Saj smo že večkrat primerjali te številke, tako da smo kar seznanjeni v tem zboru. S tem tudi s strani neposredno policije. Ampak kljub temu, da številke niso drugačne, je občutek varnosti zelo pomemben, ker ta definira, kako živimo življenje in tiste, in je res temeljna, čisto na dnu Maslowe hierarhije, ki smo se jo naučili v osnovni šoli. Ne moremo pač plezati višje, če se ne počutimo varno pa če nimamo nekega stabilnega okolja z vidika hrane hrane in higienskih potrebščin. In kolega Kosi se je odločil, da je odziv na ta poziv, da se zagotovi občutek varnosti, da zbere vse državljane Republike Slovenije in jih vpraša: ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov? Jaz, in mislim, da tudi v Gibanju Svoboda menimo, da pač to ni način, kako se zagotavlja občutek varnosti, ki je ključen in ga moramo zagotoviti našim državljankam in državljanom - občutek varnosti skladno s tem, da Slovenija ohrani svoj status neke civilizirane države, ki spoštuje mednarodne pogodbe. Na tem lahko delamo tako, da komuniciramo z lokalnim prebivalstvom; to mi ne delamo najboljše, to smo že večkrat priznali, želeli bi se izboljšati. Ampak glede na to, da imamo skupen cilj, kot smo ugotovili, nam dajte tukaj pomagati; pomagajte nam komunicirati z državljankami in državljani, da bomo lahko bolje razumeli točno, kaj so tiste njihove potrebe, kako jim lahko pomagamo in da se pomikamo v pravo smer. In v Ljubljani smo en korak v to smer že naredili. Imeli smo že te seje od začetka sklica Državnega zbora in takrat je bila problematika tukaj na Viču, v Ljubljani. Kapacitete so bile prepolne, ljudje so bili vsepovsod okrog - ravno to želi Vlada zdaj s tem ukrepom preprečiti - in takrat so se angažirali tako četrtni svetniki, mestni svetniki, poslanci smo poslali vprašanja na občino. In zdaj je tam Javna razsvetljava, kjer prej ni bila, to je še dodatno prispevalo, da so se okoliški prebivalci počutili nevarno, ker je bila zima in je bila hitro noč. To so majhni koraki, so pa koraki, ki olajšajo bivanje v skupnosti tudi z azilnimi domovi, ki so potrebni, da zagotavljamo naše mednarodne obveznosti. In jaz mislim, da je korak naprej v tem, da iščemo rešitve, da se bodo ljudje lahko počutili varne in da bomo mi lahko izvajali naše zakonite obveznosti. Hvala.

imamo predlog za referendum o izpostavah azilnih domov, o novih izpostavah, in sicer sprašujemo v referendumskem vprašanju naše državljane: ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov? Ja, glejte, ni zdaj vprašanje ali imamo problem, ampak je vprašanje, kako problem rešujemo. In dejansko če bi bila, da najprej razčistimo, višja sila, ki je opredeljena v Franu kot nepredvidljiv in neovrgljiv, nepričakovan zunanji dogodek, potem bi to bil neke vrste napad iz včeraj na dane, ampak mi dve leti iščemo rešitev za to, ker imamo oba azilna domova prepolna, največja gneča pa dejansko se zgodi v poletnih mesecih. In zaradi tega je potem tudi prišlo do tega, da naj se naredi nove izpostave takrat, ko bo, ko ne bo več mest v obstoječem azilnem domu na Viču in pa seveda v obstoječem azilnem domu v Logatcu. Sedaj ali imamo mi pravico, spoštovani kolegi poslanci, da mi vprašamo in prisluhnemo našim ljudem, ki imajo težavo, ki se jim življenje, bom rekel, spreminja, poruši? Ne da imamo pravico, mi imamo obveznost, da prisluhnemo ljudem iz seveda Obrežja in pa Središča ob Dravi in poskrbimo za njihovo varnost - ne samo za občutek varnosti. Da poskrbimo za varnost vseh državljanov. In tudi v Ljubljani ni najbolj primerna lokacija za azilni dom, 71. TRAK: (NB) - lahko rečemo ne, da to ni nobena višja sila, ampak da so to sedaj ene muhe, ker dve leti niso uspeli tega problema rešiti na Ministrstvu za notranje zadeve in pa seveda pri Uradu vlade za migracije. In sedaj dejansko mi še govorimo o tem kako so ti, kaj je že, opozicijski poslanci grdi in ne marajo prišlekov in kako so, ne vem, ti državljani iz Obrežja in pa seveda Središča ob Dravi, kakšni so, da ne sprejemajo teh ljudi, ki so v stiski. Glejte, mi ne moremo pozabiti, da je bilo s strani PV spodbujanje in motiviranje prišlekov, in sicer z izjavami, da da lahko ilegalne migracije preprečimo tako, da jih naredimo za legalne. Kaj je to drugega? To je podobna zadeva kot takrat, ko je nemška kanclerka rekla Wilcommen, na koncu so se jim pa zgodili izgredi in mi in Ministrstvo za notranje zadeve mora poskrbeti, da ne bo prišlo do izgredov. In sedaj, če se mogoče gremo zraven, da resnično obstaja neko enormno povečanje ilegalnih migrantov, ampak tisti, ki niste nikoli se srečevali s temi prestrašenimi ljudmi, vam pač lahko povem, da so ženske tamle, ne vem, v okolici Zavrča, takrat ko so tukaj prihajali, prehajali mejo, zvečer nesle kokoškam neko hrano in ponoči seveda pride pet, šest ilegalnih migrantov in jih odstopi, pravi črna noč, potem pa še te temnopolte osebe, bolj črne kot ta noč in seveda okrog nje stojijo cela prestrašena. Ja, glejte, ne reči, da to ni, da je to prijetna zadeva. Mi pa imamo takšno zadevo, da dejansko vsi ti bežijo, prosilci za azil bežijo in tisti, ki podajo namero bežijo in se prosto sprehajajo, nekateri po Ljubljani, nekateri se bodo po obrežju, nekateri pa pač po Središču ob Dravi. Zaradi tega seveda podpiram, da se ta referendum sproži in seveda se povpraša ljudi in nekako bom rekel, naj se v Ljubljani tisti, ki živijo v Ljubljani, začnejo zavedati, da je tudi seveda obrobje

brani se samostojna suverena Slovenija, brani se slovenski narod in brani se pravna država, kajti gospe in gospodje, vse kar se dogaja in kar izvaja ta Vlada v zvezi z ilegalnimi migranti, je v resnici nezakonito in samo o tem ves čas govorimo, pa nekateri to zavijate v leporečje nekega lažnega humanizma. Kakšnega humanizma? Tistega, ki ogroža tiste, ki prihajajo, in tiste, ki tu živimo, v resnici pa je vse nezakonito, vlada je umaknila z meje dol najprej vojsko, potem policijo, jih zamaknila z mejne črte, da ne morejo uresničevati odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice, po kateri se lahko na mejni črti skupino ilegalnih migrantov takoj zavrne brez individualne obravnave in je to povsem skladno z vsemi akti s področja varovanja človekovih pravic. Če pridejo v skupini, ker s skupnim vdorom izgubijo pravico do individualne obravnave. Vlada je to naklepno preprečila in s tem naklepno opustila izvajanje Zakona o meji in policijo spremenila iz varuha meje v taksi službo za ilegalne migrante, ki jih vozijo potem v Ljubljano pa v druge domove, kjer pač že so in stvari so povsem ušle iz rok, varnostno se je situacija poslabšala, kar se potem spet taji na vse mogoče načine, zato posega ta vlada tudi po cenzuri. In seveda, ljudje so upravičeno nezadovoljni, in zdaj hoče Vlada, ki mimogrede še plačuje tako imenovane nevladnike, da hodijo dol v tujino in spodbujajo ilegalne migrante k vdoru v Slovenijo in dajejo navodila, kako to čim bolj učinkovito narediti, čim bolj prikrito, čim bolj zlorabiti slovenski azilni sistem in evropski. Mimogrede, nekdo ki ve, da navaja nekoga k nezakonitemu ravnanju, pa to dela naklepno tudi sam stori nezakonito ravnanje, kar pomeni kriminal. In vse skupaj je samo kriminal. Kar pomeni, da Vlada naklepno, s pomočjo kriminala, ogroža druge in sedaj posledice svojega kriminalnega ravnanja vali na nedolžne ljudi 72. In tega vas je strah, zato nočete sprejeti, da bi se o tem spregovorilo na referendumu, vi, ki ste se toliko sklicevali, da ste ljudstvo, zdaj, ko bi pa ljudstvo spregovorilo in povedalo, pa čeprav na neobvezujoč način, saj gre zgolj za posvetovalni referendum o tem, kaj si misli o tej vaši politiki, tega vas je pa na smrt strah in boste storili karkoli, samo da do tega ne bi prišlo. Že to je samo po sebi trenutek resnice, ki zelo jasno pove, v kakšnem času se nahajamo in za kaj v resnici gre. Če bi bila Vlada vredna svojega imena, bi šla ona do ljudi in bi ona prisluhnila ljudem in bi delala stvari tako kot jih je treba delati in kar je tudi edino skladno z zakonom, kajti, ilegalne migracije skladno z evropsko zakonodajo, skladno s slovensko zakonodajo, skladno z našo Ustavo, skladno z Zakonom o meji, je treba preprečevati, ne pa usmerjati, pospeševati ali celo legalizirati, kot je predlagal gospod Robert Golob. To seveda samo pomeni, da se zavestno krši slovenski pravni red. In vedno znova poudarjam, da je država skupni dom vseh, ki v njej živimo, državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev, utemeljena je na samoodločbi slovenskega naroda, zato je slovenski narod njen bistven sestavni del. In zaradi tega, gospe in gospodje, jaz spomnim, da dom doma zaklepamo, ne zato, ker bi sovražili tiste zunaj, ampak zato, ker imamo radi tiste, ki v njem živimo. In z zakoni smo določili, kdo in na kakšen način lahko vstopi v naš dom in Vlada jih je dolžna spoštovati in Vlada je dolžna spoštovati Zakon o meji in ga izpolnjevati z vsemi pooblastili, ki jih ima po zakonu. In ko bo ta Vlada to počela seveda ne bo potrebno nobenih novih azilnih domov, potrebno je varovanje meje, potrebna je zaščita meje, potrebna je zaščita prebivalstva Slovenije, potrebna je emigracija, pošiljanje vse tiste mase tistih, ki zlorabljajo azilno zakonodajo, socialo, in sploh pravni red Republike Slovenije in Evropske unije nazaj od koder so prišli. Potem pa nobenega novega azilnega doma ne bo potrebno narediti. Potrebno je torej zgolj od Vlade zahtevati tisto, kar bi moralo biti samoumevno, da spoštuje slovensko Ustavo in zakon, da ščiti slovenski narod in da ji bo jasno enkrat za vselej, da imamo vsi v Sloveniji, vsaka ženska, vsak otrok, pravico živeti varno in ob polnem spoštovanju osebne integritete in da nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico.

ilegalni migranti, nezakoniti migranti, to kako si mi skorajda dovolimo nekoga tako imenovati. Poglejte Policija vodi neko statistiko, sicer je ta statistika zelo pomanjkljiva, namreč govori samo o tem iz katerih držav prihajajo posamezniki, ne povedo pa spola, niti ne povedo ali gre za otroke ali polnoletne državljane. Seveda se ve zakaj, zato ker pri tej statistiki je številka, da gre tukaj za mlade moške, izjemno velika. In zdaj se jaz sprašujem, vsi tisti, ki tako poudarjate, da ti ljudje bežijo pred vojno, pred nasiljem. A otroci pa ne? A žene pa ne? Matere pa ne? Kje pa so one? Ampak policija, a veste, v tej objavi teh podatkov jasno pove nedovoljene migracije na območju Republike Slovenije. Torej je nedovoljeno, je nezakonito, zato nobeno obračanje besed tukaj ne pomaga. Organ pove jasno, da gre za nedovoljene migracije in prej sem že nekaj govorila o tako imenovanih bom rekla, kazenski politiki in tako naprej. Kako zelo imam prav. Si predstavljate, da nekdo, ki bi res pribežal iz neke države, boječ se vam zdi, da ta potem v tej državi naredi kaznivo dejanje, (nadaljevanje) sprejme, potem naredi kaznivo dejanje. In zdaj vam bom povedala statistiko, ki je osupljiva. Tisoč 789 oseb je v slovenskih zaporih. Zapori pokajo po šivah, garje so noter, pravijo, da so 140 % zasedenosti, ljudi ni. Veste koliko od tega je tujcev? 850. 850. In vodstvo Uprave izvrševanja kazenskih sankcij pove jasno: migrantska kriza je v zadnjih mesecih ohromila zapore. In vi govorite o ljudeh, ki rabijo pomoč. A ohromljene zapore imamo za tako velikih številih kaznivih dejanj. Veste, če bi res šlo za tiste, ki pomagajo in ne bi rabili novih migrantskih centrov, ker bi kapacitete zadostovale, bi zadostovale. To pa kar počnemo, je pa vabljenje nove volilne baze z načinom, ki se ga greste v tej vladi odprtih vrat. Da nek predsednik Vlade reče, da je rešitev ilegalne migrante, se pravi nezakonite migrante spremeniti v legalne, zakonite, je to klic k novi... Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v

Torej iz uradnih podatkov policije, ilegalne migracije oziroma migrantov, ki prihajajo v Slovenijo, je 86 in ta podatek točno pove to, da ljudje, ki prihajajo, torej ne, da to niso ljudje, ki bežijo zaradi nečesa slabega. Kajti, potem res, kje so ženske, kje so otroci? Bežijo, zaradi podnebnih sprememb. Koliko ljudi Republike Slovenije je migriralo v Avstrijo? Karkoli iz območja, kjer so bile lansko leto poplave. Koliko ljudi je migriralo iz evropskih držav ob neurjih, potresih, v Italiji in tako naprej? Nekje v varne druge države, mislim, da nobeden. In ko bežiš nekje iz neke države, ko bežiš na varno, torej bežiš nekje na varno, torej v varno državo. Ne pa, da zlorabljaš azilni sistem in prehajaš iz države v državo, tako da, zaprosiš za azil, potem dovoljenje raztrgaš, ga vržeš v travnik in greš naprej. In še kar je ključnega. Ponovno poudarjam, da ti ljudje, ki prihajajo, ne poznajo multikulturnosti, torej tiste politike, ki ga zagovarja liberalizem v Evropi. In prav, zaradi tega prihaja v Evropi, v ciljnih državah do tega, da se ti ljudje ne integrirajo. Nastajajo geti, ljudje brez službe, dve tretjini ilegalnih migrantov v Nemčiji živi na račun družbe torej niso tista dobrodošla delovna sila in se začnejo preživljati. S čim? S prekupčevanjem drog in tako naprej, torej s kaznivimi dejanji. In to povzroča varnostno tveganje. In kar je še najhuje, izvajajo teror nad prvotnim prebivalstvom. In kar dela družba, tudi evropska družba, da se gremo potem mi prilagajati temu. To so zgovorni podatki, kar je pa narobe. In potreba po kapacitetah azilnih domov ni potrebna, ker lahko uvedemo torej boljšo zaščito meje, kot je na primer naredila to Finska. Zelo demokratična država, po kateri se mnogih zadevah imamo, mi tudi jemljemo kot vzgled in tudi Velika Britanija je zdaj sprejela zakon, kjer bo preusmerila migracije, torej nekje v Afriko, /

da je meja zaščitena, in da bo lahko imel pri prehodu težave, tudi tistim tihotapcem, ki potem ustvarjajo tudi ta kazniva dejanja in tihotapijo te ljudi. Kajti dejstvo je, sicer zdaj minister / nerazumljivo/ govori, da migranti prihajajo zdaj po cesti, ne več po zeleni meji, ampak potem ne vem, zakaj se sprehajajo. Ampak, tudi, če bo azil saj ga ja zapustijo, nevede ga zapustijo, torej se bodo tudi potem nadaljevali pot iz azila v / nerazumljivo/ naprej po Sloveniji v Avstrijo, nekontrolirano, saj policisti iz azila ne vozijo na avstrijsko ali pa italijansko mejo. v vsakem primeru, ali je, ali ga torej prestrežemo na meji in zapeljemo v Ljubljano ali ga damo v azil v Središču ali pa v Obrežju, bo ta nadaljeval pot po ozemlju Slovenije. Ampak, potrebno je pa narediti, povedati še tole, torej, na volitvah pred dvema letoma, točno danes bo dve leti, ste obljubljali drugačno politiko, politiko dialoga, politiko demokratičnosti in tako naprej, sklep je pa bil sprejet, na kakšen način, avtoritativni način, nikjer v Zakonu o mednarodni zaščiti ne govori, da Vlada lahko sprejme kar tako. Lahko enostransko, ja, res lahko, ampak kaj, morala bi se zavedati posledic, kajti, če bi prišlo do sklepa, torej na način, da bi se predhodno posvetovala z lokalno skupnostjo, je predstavila vsa stališča, je predstavila podatke v kakšne namene, kako bo to urejeno, kolikšna bo kapaciteta, sem prepričan, da bi bila reakcija lokalne skupnosti drugačna, samo ne vem, kako jim bo predstavila, če sploh podatkov nimajo, koliko bo kapaciteta, sploh ne vedo, koliko bo kapaciteta. Vlada sploh ne ve, koliko bo to stalo. Bomo videli potem, dali bomo razpis, potrebujemo, ne vem, 25 zabojnikov, potem bomo videli, koliko bo to stalo. Takšna namera je neustrezna. Ne vem, zakaj potem govorimo o vseh pravilih, saj tudi naši državljani imajo pravico do zdravstvene oskrbe, do ustrezne oskrbe, tudi dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Zakaj potem Vlada ne sprejme sklep, zgradili bomo deset domov za ostarele, ni važno koliko bo financ, nimamo denarja, bomo pač dali razpis, pa koliko bo potem, bomo videli po razpisni dokumentaciji, ponudba, pa bomo rekli, okej, bomo zgradili. Zakaj potem ne naredimo šole na tak način? Ni važno, to nujno potrebujemo. Zakaj potem zdravstvo ne naredimo na tak način? Res je, imajo pravico torej od ustrezne zdravstvene oskrbe, do oblačil in tako, do varne strehe nad glavo, ampak to imajo tudi naši državljani. Torej, za nekoga, ki je na nek nezakonit način prišel v našo državo, mu damo oblačila, mu damo zdravstveno oskrbo, mu damo streho nad glavo in tako naprej, naši državljani, ki pa tu plačujejo davke, pa delajo, pa potem životarijo, cele noči čakajo pred zdravstvenim domom, da pridejo do zdravnika, nimajo ustrezne zdravstvene oskrbe, ne morejo v dom za ostarele in tako naprej.

to je pa ključno vprašanje. In tega se mora Vlada zavedati in karkoli se organizira v neki lokalni skupnosti, na nekem prostoru je potrebno narediti en konsenz in dialog. In narediti strategijo tudi glede tega in ne me prepričevati, da saj je mednarodna zakonodaja taka, da pa temu ne moremo narediti drugače, če lahko to počnejo tudi ostale evropske države, torej, se da, je pa seveda odvisno v kakšno politiko gremo in seveda ključnega vprašanja je torej tudi to referendumsko vprašanje, ali smo za to, da se potem na podlagi tega, lahko, da bo referendum padel, če boste torej, če bi bil, torej, da se ta referendum spelje in bo vaša kampanja ustrezna, ne rabi biti to 9. junija, lahko je tudi novembra, boste pač ljudi prepričali, saj tako govorite, da, zakaj niste, zakaj ljudi prej ne prepričamo, kako je to v redu in fajn. Boste ljudi prepričali, da so migracije v redu in fajn in bodo ljudje vsi,

Ne vem zakaj se potem bojite tega, da bi vam mogoče, če bi prišlo do referenduma, to padlo, da bi ljudje dali drugačno stališče, ampak dejansko na terenu ljudje izražajo drugačno stališče in imajo tudi pravico do tega, da to izrazim. Jaz mislim, da ima vsakdo pravico reči, sem drugačnega mnenja, kot ga predstavljate vi. Še bolj me pa skrbi pa to, kar je pa pokazal minister, torej v Središču, ko je obiskal Središče, kako je prišel on v Središče. Zaprli so, najprej prepovedali promet za tovorna vozila po stranskih cestah, oborožen oziroma ograjen z 20 policisti in tako naprej. Torej, minister se boji lastnih državljanov, ne boji pa se dejansko migrantov, in to je znak, napačen znak, ki ga daje torej državljanom. In torej minister, ne da je prišel, ne vem, enkrat marca, bi moral priti že februarja, januarja, mogoče decembra v Središče ali pa vsi predstavniki Vlade in povedati kaj namerava in potem sprejeti sklep in pa iskati druge rešitve. Na tak način, spoštovani kolegi in kolegice boste, ne boste dosegli tega vašega cilja, ki ste ga imeli, ljudi, ljudje so se tam uprli, ne zaradi tega, ker je bil tam SDS, sem povedal, v Središču niti enega svetnika ni v občinskem svetu s strani SDS tudi župan ni. Iz liste SDS ali pa član stranke SDS, še zdaleč od tega. Ker župan, ki je bil prej, je bil SDS, pa ni volitev dobil za en glas. Torej ne govoriti, da gre za populizem, ne govoriti, da gre za hujskanje ali karkoli, jaz mislim, da glede tega, ko govorimo o določenih zadevah, ko govorimo o vzpostavitvi neke zadeve, neke inštitucije v prostor, ko govorimo o varnosti državljank in državljanov, o varnostni problematiki je pa to referendumsko vprašanje na mestu. Mnogo bolj pomembno o tem ali bomo legalizirali konopljo, mnogo bolj pomembno o tem in mnogo bolj pomembno tudi mogoče o tem ali bomo pomagali nekomu pri samomoru. Kajti ti ljudje danes živijo in ustavno pravico imajo, da se počutijo v državi varno, da ne bodo, tako kot je bilo sporočilo, da jih bo strah iti na sprehod, da se bodo bali za svoje otroke, ki gredo v šolo, da se bodo bali iti torej k sosedu ponoči ali pa na njivo ali pa vinograd ali karkoli drugam. In to je ustavna pravica in to ste jim vi zagotovili, zagotavljali ste ji svobodo, danes jih pa s takimi sklepi zapirate v lastne domove, ker si ne upajo iti ven. SUKIČ: Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja, Andrej Kosi. Besedo dajem državni sekretarki, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Ja, se bom skušala odzvati, čeprav moram priznati, da je zelo težko strokovno razlagati argumente na tako populistične in mestoma mestoma tudi politikantske razprave, ampak, okej, se bom potrudila. Zdaj dejstvo je, da varnostna situacija v naši državi se ni poslabšala. Varnost v naši državi je zagotovljena, policija opravlja svoje delo in to zelo kvalitetno. Ali vi na strani opozicije to priznate ali ne, pač to je dejstvo, in ne gremo se nobene cenzure. Vse številke, vse statistike, s strani poteka migracijskega toka so javno objavljene na spletni strani Policije, javno dostopne, tako da tukaj trditi, da se gremo neko cenzuro, je, kot sem že rekla, politikantsko stališče. Več pove o vas kot o delovanju vlade. Zdaj, kolega Kosi oziroma spoštovani poslanec Kosi, ravnokar ste rekli, da se minister boji, minister Poklukar boji lastnih državljanov. Glejte, ne vem, če ste spremljali obisk, ki ga je minister imel v občini, celo rokoval se je z občani, ki so ga v resnici zelo intenzivno intenzivno in mestoma tudi malce žaljivo nagovarjali, pa ni imel težav ne odgovarjati na vprašanja, ne se z njimi pogovarjati, niti ne

predstavljanje dejstev, ki so, kot rečeno, še enkrat, napačna, da češ, da saj prosilci za azil, ki so pri nas, niti ne prihajajo iz vojnih območij, z vojnega območja, niti celo, to je bilo rečeno, niti nimamo praktično nobenih prosilcev za azil iz Ukrajine. takšne razprave so, enostavno jaz ne znam drugače si razlagati kot zlonamerne. Kolega Kosi, verjamem, da poznate Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, na podlagi katerega so vsi državljani Ukrajine, ki prihajajo iz vojnega območja, pri nas deležni posebnega varstva in posebne obravnave in ta posebna obravnava je bila sprejeta na ravni Evropske komisije, tako da nobenemu državljanu Ukrajine ni bilo potrebno niti zaprositi za mednarodno zaščito, ker so jo dobili avtomatsko. Ljudje, ki pa prihajajo v naše kraje oziroma v našo državo z območij, kjer pa niso, kjer se ne počutijo varne, kjer niso varovane njihove osebnostne in človekove pravice, ne gre samo za vojna območja, sem že prej razlagala, gre tudi za območja, kjer so kršene pravice človeka zaradi, ne vem, pripadnosti etnični skupini, veroizpovedi, spolne usmerjenosti in še in še. Te osebe pa so pri nas upravičene do mednarodne zaščite in to verjamem, da veste, zato se mi zdi zelo nesmiselno to vedno znova ponavljati. Ampak kot rečeno, kdor ne želi slišati, pač ne sliši. Zdaj, večkrat danes je bilo je bila omenjena izjava predsednika Vlade glede tega, da je edina pot s katero se lahko učinkovito upravlja z migracijami njihova legalizacija. To izjavo ste večkrat danes sicer napačno tudi citirali, vsakič pa ste jo napačno uporabili in vzeli iz konteksta. Treba je vedeti, kaj pomeni pojem legalizacije. Pojem legalizacije pomeni, da se določeno vprašanje pravno in dejansko uredi. To pomeni legalizacija. In kako drugače se učinkovito spopadati z migrantskimi tokovi oziroma z migrantsko problematiko, če ne s tem, da jo probamo uzakoniti, probamo postopkovno opredeliti pravice, pogoje in tako naprej. In to recimo eden izmed teh korakov novih je nov pakt o migracijah. Tako da verjamem, da razumete namen

moram se odzvati še na to konstantno ponavljanje, češ, da pa, saj lahko vemo, da nekdo, če pride iz Hrvaške, ki je varna država, ni upravičen do mednarodne zaščite. To enostavno ni res. Jaz sem že prej povedala, moramo ločiti med tem, ko nekdo pride četudi iz Hrvaške v našo državo in poda namero za mednarodno zaščito, tukaj nastopi obveznost Republike Slovenije, da postopa po pravilih mednarodnega humanitarnega in azilnega prava. Ne moremo kar vedeti in jih na meji obračati. Treba je vzpostaviti postopek, ki sem že povedala, je strogo personaliziran in je pogojen z objektivnimi in subjektivnimi kriteriji in celo, ne boste verjeli, gospod Kosi, celo domneva pravne države, govorimo o domnevi, četudi je neka država uvrščena v seznam varnih držav, je to samo domneva, ki se jo lahko izpodbija.

ki se vodi zoper tega prosilca, ker tudi v neki varni državi se določeni dotični osebi lahko kršijo njegove pravice in se mu ne omogoča takšna stopnja varnosti kot, do katere je upravičen in zaradi česar je posledično upravičen do mednarodne zaščite. Tako da, govoriti pavšalno je res strokovno zelo napačno, politično zelo napačno in kaj drugega tukaj ni za dodati. Res pa je, to nikoli ne omenjate pa bom jaz omenila, res pa je, da imamo tudi z Republiko Hrvaško sklenjen bilateralni sporazum na tem področju glede vračanja oseb, ki so neposredno zalotene pri nedovoljenem prehodu meje in ne izrazijo namere za vložitev prošnje za azil - oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno.

Tako, da tukaj jaz sem vesela, da Republika Slovenija sledi in spoštuje te postopke, te standarde, ker to nas dela pravo pravo demokratično državo; ne pa to, kar želite doseči vi, da se kar ljudi na meji s Hrvaško obrača in vrača brez, da bi preverjali njihove osebne okoliščine, pogoje, ki so jih imeli tudi v Republiki Hrvaški. Če se spomnite samo izpred let, so bili hudi očitki na račun Republike Hrvaške pri njeni aktivnosti na južni meji z Bosno in celo je bila uvrščena na črni seznam, na črni seznam, ki ga je, ki ga je opredelil Amnesty International. Tako da iz tega razloga je pač treba postopke izvesti in preveriti dejstva in vse okoliščine tukaj jaz mislim, da Slovenija dela dobro delo, naši strokovni sodelavci, ki vodijo azilne postopke in so odgovorni za njih, delajo dobro, policija dela dobro in nikakor ne morem pritrditi vašim populističnim izjavam, da se varnost v Republiki Sloveniji niža, nikakor ne. Še mimogrede, lahko si pogledate tudi poročila, statistike za vsa leta nazaj, tudi za časa vaše vlade, kjer tudi niso bili navedeni ne prosilci oziroma migranti po spolu ne po letih, tako kot to ni danes, ampak samo po nacionalni pripadnosti. Tako da ne se sprenevedati, tudi za časa vaše Vlade niste ločevali med spoloma tako kot zdaj želite prikazati, da bi bilo treba to delati - skrajno neprimerno, skrajno neenaka obravnava in kršenje številnih osebnostnih in človekovih pravic.

upam, da še imava v redu pritisk, da nisem kaj povišal. Zdaj, ko govorimo o ilegalnih prehodih, jaz sem govoril o podatkih, da ukrajinski državljani nelegalno ne prehajajo državne meje.

Kaj vam to pove? Kaj vam pove reportaža na POP TV, 24 ur, ko mlada punca, študentka, dijakinja, več mladih punc govorijo, kako jih je strah hoditi po Ljubljani? Kaj vam povejo nalepke na podhodih, ki jih je namestila policija, da naj pač v primeru posilstva pokličejo na policijo na neko telefonsko številko ali karkoli je bilo takrat? In kaj vam povedo podatki v

200 odstotno povečanje, 184 odstotno povečanje kaznivih dejanj v Ljubljani. Torej, prav na področju PU Ljubljana, predvsem pa tudi na področju Policijske postaje Vič, kjer je azilni dom. In kaj? In zdaj vi govorite, da se varnostna situacija ni poslabšala. Res je, Slovenija je varna država. Mislim da ja, ampak govoriti o tem, da se pa varnostna situacija na območju, kjer se gibajo oziroma ti migranti, ni poslabšala, je pa to zavajanje, to je populistično. Tako kot je namestnik direktorja gospod Ciperle rekel, da se bližamo torej po kaznivih dejanjih pač številkam, pred covidom pa je celo presegamo. In ko govorite o obisku ministra, ja, se je rokoval, ne vem, zakaj, pa je prišel sodišče po stranski cesti? Zakaj je bilo tam pred občino pred ljudmi, 10, 20 policistov, kot posnetki kažejo, zakaj je bil obkrožen s policisti? Pač bivši minister je pač bil policist kot specialist, pri tem ministru pa je bil policist v uniformi. Ne vem kakšna je razlika, oboji so policisti, ki so tam odrivali ljudi tudi stran in celo z vozilom skoraj po vozili na prehodu za pešce občanov. Ti posnetki kažejo, na 24 ur, je bilo to, lahko si pogledate. In niso pustili ljudi torej na območje mejnega prehoda, ampak so zadržali torej v Središču ob Dravi. Spoštovana državna sekretarka, jaz vas danes povabim tudi po seji sodišča, lahko greste z mano sami, pa vam ne bo noben naredil nič slabega. Mogoče boste popili dobro kapljico pa pojedli kaj z dobrim bučnim oljem. In dejansko govoriti o tem, da je populistično, zavajamo. Ampak dejstvo je, če nekdo beži, da v državi ne more živeti, Bežijo torej tudi otroci in tudi ženske. ženske. 86 odstotkov migrantov v lanskem letu, to so uradni podatki, ki sem jih dobil na moje pisno poslansko vprašanje, je bilo moških, torej v teh državah očitno je populacija samo moških, nimajo otrok pa nimajo žensk. Sploh ne vem kako potem se razmnožujejo? Torej, situacija res ni tako drastična kot jo hočete vi prikazovati. Torej, očitno moški zapusti družino v matični državi in gre v Evropo. Očitno. In ne me prepričevati, da Slovenija z boljšimi ukrepi na meji, z zaščito meje lahko prepreči ilegalne migracije in s tem zmanjša potrebo po azilnih kapacitetah, kajti to je naredila Finska. Neprodušno zaprla mejo, pa je bilo zgolj mislim, da 300 migrantov ali koliko je bilo takrat? Torej, tudi mi lahko proti Hrvaški naredimo mejo neprodušno, in ko ste omenili prej Hrvaško, za to se pa nam to dogaja, ker je Evropska unija očitala neustrezna dejanja hrvaški policiji in kaj sedaj hrvaški policisti naredijo? Dajo v vozilo in odpeljejo proti Slovenijo. Samo povejte, mi se z vami ne bomo ukvarjali, zato nočejo. Kajti Hrvaška danes brani schengensko mejo in Hrvaška bi morala torej varovati mejo Evrope, ampak jih ne bo, zaradi teh očitkov ne in zato raje naredijo koridor in celo pomagajo pri vožnji, da jo odpeljejo do slovenske meje. Glejte, Slovenci bodo pa mi delali tako kot z jajci v rokah v rokah in zato imamo danes probleme in zato bi morala biti tudi politika s sosednjo Hrvaško tudi dogovor z ministrstva, da zaostri torej varovanje schengenske meje, tako tudi na tak način kot smo mi varovali schengensko mejo, ko smo pač imeli zunanjo mejo proti Hrvaški. Tudi Madžarska je naredila ograjo pa postavila vojsko pa ni nobenih očitkov, glede tega. Jaz ne razumem, da bi zdaj bila Madžarska v kakšni slabi situaciji v zvezi s tem, na mednarodni situaciji. Mislim, da mi izvajamo mnogo drugih neustreznih mednarodnih politik pri določenih stališčih, ki so slabše, kot če bi gradili svojo lastno varnost. Tako da, še enkrat, referendumsko vprašanje je zgolj zato, da državljane in državljanke povprašamo, ali so za to, da se gradijo dodatni azilni domovi in vprašanje bo potem tisto, v kolikor bodo rekli, da, ni problema, torej ni problema, ste ljudi prepričali, torej si takšne politike kot / nerazumljivo/ sedaj želijo in boste imeli še potem več argumenta, da boste občane v Središču in pa Obrežju lahko rekli, glejte, celotna Slovenija, vsi, ki so bili na referendumu so za to, za, v kolikor bi pa bili proti, bi pa rekli tako, politika, želimo prisluhniti ljudem, tako kot boste prisluhnili pri evtanaziji, pri konoplji in tako dalje, pri preferenčnem glasu in bomo uvedli strožjo migrantsko politiko varovanja meje in ne bomo gradili dodatnih azilnih kapacitet. Torej, bomo s tem, ko bomo imeli strožjo politiko varovanja meje, preprečili večje število migracij, mogoče bomo preusmerili, se bodo pač šli nekje drugje, bodo pa šli čez Srbijo pa tam Romunijo, Bolgarijo in tako naprej, ali pa sploh ne bodo pomišljali, da bi šli v Evropo, ker bodo videli, glejte, narediti drugače, bodo pa šli mogoče čez Italijo, pa bo Italija spet preusmerila nazaj v Albanijo, kajti dejansko je, da ti ljudje vsi ne bežijo pred tako slabim kot vi hočete nas prepričati, kajti, če nekdo ne more živeti, bo šlo iz države celotna družina. Še bolj podlo dejanje je pa to, da zbeži moški, mlad moški, pa pusti družino pa tam, kjer so, v slabih razmerah. Pusti ženo in otroke, v slabih razmerah, sam pa beži, v Evropo in še, kar je bolj podlo, ko pride pa v Evropo pa izvaja kazniva dejanja, povečano število kaznivih dejanj v Nemčiji. Drastično se je povečalo. Poglejte, kaj se je dogajalo v Švedskem, ko je morala celo posredovati vojska, v Franciji in tako naprej. to, to je problem, dejansko je problem in to je veliko varnostno tveganje in po Ustavi in tudi dolžnost policije in Ministrstva za notranje zadeve je, da to varnost državljanom in državljankam zagotovi

tako kot bo vprašala o pomoči pri samomoru in pa o uživanju marihuane, torej na legalen način, torej bomo s tem legalizirali nekaj, kar je nelegalno. In sami priznavate, da pa gre za zlorabo, torej zloraba je kaznivo dejanje in potem govorite, da pa s tistim, ki nekaj zlorablja, pa moramo delati,

to je pač nekaj, zlorabe tako ne moremo preprečiti, to se dogaja tako kot ste državna sekretarka vi prejšnjič na seji, pa sedaj dejali. Mislim, zakaj zdaj mi govorimo o zlorabah, saj to je nekaj kar se vsepovsod dogaja in ne moremo preprečiti,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

Ugotavljam, da interesa ni. Je, se opravičujem. Ugotavljam torej, da interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Andrej Kosi ter predstavnica Vlade, državna sekretarka, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej Tina Heferle, predstavnica Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Pričenjam s prijavo. Prijava poteka.

Mislim, da smo najmanj že ene petkrat ali pa šestkrat v zadnjih 14 dneh poslušali isto, na isto temo se pogovarjamo in vedno znova gospod Kosi pove tudi, da se je za tisočkrat povišala prodaja solzivca v Sloveniji. Gospod Kosi, vi in vaša ekipa, vi ste pravi pospeševalci prodaje solzivca, upam da to veste, ker tudi gospa, ki sicer zraven vas sedi, ona je pisala in se je spraševala o posilstvih, pol, ko se je izkazalo, da nič ni, je rekla, ja, saj je pisalo tudi mislim, da vse vaše druge kolegice so že kdaj to omenile. Pa vedno znova se sprašujete, kje so ta vsa nasilna dejanja in ne vem kaj. Ja, pa kaj mislite, saj kakšen vas pa vseeno sliši, če niste dogovorjeni mogoče z njimi, kaj pa jaz vem, saj v končni fazi, če bi vam smeli, bi vam morali plačati, verjetno da se jim je prodaja toliko zvišala. To je res, prav neprimerno, neokusno in v bistvu prav vse drugo, kar govorite, v resnici je to uperjeno proti Slovenkam in Slovencem, zato ker se ne morejo počutiti dobro, če kar naprej poslušajo kako jih ogroža ena skupina, ki v principu je niti še ni na tistih področjih, kjer bodo ti začasni azilni domovi, če sploh bodo potrebni, jih pravzaprav v kakšnih velikih skupinah niti še ni in postavljeni bodo samo za to, da ljudje ne bodo, da ljudi ne bodo motili, preveč okoli njihovih domov in to je vse. Ampak seveda, mi se že, mi se kar naprej pogovarjamo o tem, kako je to grožnja, kako je to grozno, kako je to nevaren. Nevaren je in o varnostnem vprašanju oziroma, se pogovarjajo, dokler se stvari ne uredijo in zato, ker želimo pri nas stvari urediti za to, da bodo ljudje varni se postavljajo začasni azilni domovi in to je vse. In nehajte že enkrat strašiti in potem govoriti, kako se povečuje prodaja solzivca. Upam, upam, da ste pospeševalci prodaje samo solzivca, in da se tu neha, ker to tako sejanje enega strahu in podpihovanje lahko pripelje tudi do česa hujšega. Tako da, bi bilo prav pristojno tudi do naših ljudi, da končno enkrat nehate in tudi dopustite ljudem v teh dveh krajih kjer bodo imeli začasne azilne domove, da se v miru usedejo z ljudmi, ki so odgovorni in se pogovorijo o tem kaj pravzaprav

še enkrat za besedo. Bom kar nadaljeval tam, kjer je končala moja predhodnica. Skratka, netenje tega neracionalnega strahu in na podlagi takih stisk pridobivati na svoji volilni bazi pač ni lepo in ta modus operandi, žal, nikakor ne vodi, vodi samo še v slabšo situacijo. Prej je ena izmed govornik, pardon, razpravljavk iz opozicijske strani navajala o kaznivih dejanjih. Pa bom jaz tudi povedal kaj pa je tudi za moje pojme kaznivo dejanje, ko seveda na teren pošlješ nekoga s poslansko imuniteto, ki veš, da ne bo zaradi tega preganjan in zaprt, bi rad izpostavil, da to, kar se je pa dogajalo pred kratkim v slovenski vasi, pa ima elemente kaznivega dejanja, in sicer, ko se odpravljajo na teren in hujskajo ljudi, kako nekaj, kako je treba ustaviti nelegalne, nelegalne prehode meja, pa mogoče takim ljudem sploh ni jasno kako sploh poteka ta postopek, ko nekdo prestopi državno mejo, ki jo konec koncev niti nimamo kot take več, ker smo del Evropske skupnosti, ampak vseeno, kaj se zgodi v momentu, ko ima nekdo vso pravico, da zaprosi za mednarodno zaščito, da zaprosi za azil. potem takšno hujskanje na terenu, ker to je laž. Na terenu lažete, da vam Vlada nekaj vsiljuje. To je laž. Vlada nič ne vsiljuje, ima vso zakonsko podlago, da to naredi, ne vsiljuje. Nikjer v 80. členu ne piše, da za vzpostavitev azilnega doma potrebuje še soglasje lokalne skupnosti. Tega nikjer ne piše noter. Tega res nikjer ne piše noter. In vam povem, jaz vam predlagam, da se začnete pol lotiti Zakona o mednarodni zaščiti, pa ga daste v proceduralni postopek, pa vemo koliko časa to traja, to je tudi lahko 4,5 do šest mesecev, ta čas bomo že itak migrante imeli na mejah. Ampak dajte pol začeti predlagati s temi spremembami, pa bomo prišli do te faze, ko bomo kršili direktive Evropske unije. Bo pa najboljše, da se kar iz Evropske unije ven odpravimo, naredimo neprodušen zid okrog naših meja in smo končali z migrantsko problematiko. Ali pa naredimo most od Brežic pa vse preko Slovenije do Avstrije. Ali pa iz Središča ob Dravi en krasen viadukt, ki ga bomo potegnili samo čez do druge državne meje. tukaj je, teren je zelo spolzek. A veste, ni tako enostavno. Smo želeli biti del in biti člani te naše velike družine Evropske unije, ki pa žal tudi to prinaša za seboj. Brez zamere, pa saj vemo zakaj imamo Zakon o mednarodni zaščiti in zakaj ga moramo tudi spoštovati. In bom še enkrat zaključil z besedami, kakor sem tudi prej zaključil, naša zaveza je in bo tudi ostala, da spoštujemo človekove pravice, spoštujemo zakone in nikakor na tej strani ne bomo delali politične kupčije na hrbtih že tako izmučenih ljudi,

Hvala za besedo. Torej mi govorimo danes o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji. Zdaj razprava seveda gre na vse možne konce, ampak, če mu predlog za takšen posvetovalni referendum? Zato, ker ste v Vladi

boste postavili dva azilna domova. In v nobeni od teh lokalnih skupnosti ni prišlo do nikakršnega pogovora, torej z župani, županoma ali pa celo z občinskim svetom. Pa ja, zakurili ste ogenj, zdaj pa v vseh teh razpravah dolivate še dodatno bencin in kurite še dlje. tej, pri tej migrantski politiki in ureditvi tega vprašanja precej zavozili zadevo. In ne vidim razloga, zakaj ne bi vprašali ljudi. Zagotovo boste zmogli komunikacijo v kakšni kampanji za takšen referendum prepričati ljudi, da boste to uredili, tako kot je treba. Pa pravite je treba urediti. Ja, ampak to je vprašanje varnosti. Vprašanje varnosti v Evropi je eno najpomembnejših vprašanj v tem trenutku. Mi se bomo pa namesto tega v času kampanje za Evropske volitve ukvarjali še s čim drugim, ne bom ponavljala, s tem pa ne, s tem pa ne. In tudi je bilo prej rečeno, dodatni azilni domovi pomenijo varnost. Pojdite med te občane pa jih prepričajte. Ampak zdaj boste zelo težko. In zdaj seveda v vsej tej gonji govorite, kako strašimo ljudi, ampak prestrašili ste jih pa vi z nekomunikacijo in z določitvijo. Ne vem, morda vam je že kdo povedal, da vse kar ni dobro, ker česar nimajo radi državljani Slovenije gre na vzhod Slovenije, vse kar je dobro gre pa na zahod.

en korak k temu, da bi se take teme tudi lažje reševali. Zdaj pa se seveda sprašujem tudi v imenu vseh tistih državljanov, ki se jih ta dva sklepa Vlade o nastanitvi migrantov, torej v azilnih domovih v Središču ob Dravi in v Brežicah najbolj tiče. Namreč, jaz sem prepričana, da poslušajo današnjo razpravo in se verjetno sprašujejo kako intenzivno v koaliciji branite ilegalne migracije, ilegalne in kako se pravzaprav naenkrat postavljate na stran tistih, ki kršijo zakon, In prav gotovo nastanitev azilnih domov, sploh pa ne na takšen način kot si je predstavljala ta Vlada, ni rešitev k temu problemu. Vsekakor boste morali stopiti pred ljudi na takšen ali drugačen način, s takšnimi ali drugačnimi pripomočki in sredstvi se pripeljati med ljudi in jim sporočiti, da so ilegalni migranti očitno dodana vrednost v Sloveniji. Jaz nisem nestrpna. Še enkrat, kolega, je šel, on točno ve kolikokrat sem mu že rekla, da ne gre za nobeno homofobijo in kakršnokoli diskriminacijo ljudi, ne glede na to, iz katere države prihaja, kakšne barve so, kakšne vere so. Imamo v svojem okolju tudi vse vrste drugačnosti in je sprejeto, ampak politika je pa tista, ki bo določala pod kakšnimi pogoji, kdo in na kakšen način torej bo prispel v našo državo in kako bo tukaj tudi živel.

je kaj je hujše politikantstvo v tem prostoru, je to, da se ljudi, ki so danes na ulicah, kjer sprejemajo soglasne odločitve v občinskem svetu, kjer so vse politične barve Od leve do desne izrečejo za to, da želijo spremembo zakona, kjer naj se za tovrstne odločitve vlada posvetuje z lokalno skupnostjo. Pa res želijo toliko preveč? In vi vse te politične barve zdaj vržete v koš SDS in jih pripisujete SDS. Jaz ne vem, dajte se z njimi zmeniti, jaz ne vem, če jim bo to ravno všeč. Je pa razlika med vami in nami ena velika. Da mi jih razumemo, ne glede na to, iz katere politične opcije prihajajo, vi pa ne. In danes je še enkrat potrdila državna sekretarka, ko je poskušala opravičiti izjavo predsednika vlade, ki je bila povsem jasna in razumljiva. Spremeniti nekaj ilegalnega v legalno in ukvarjati se, kako zagotoviti pravice in pogoje. Komu pravice in pogoje lastnim državljanom? njim očitno ne, ker jih nočete poslušati, ker pravite, ne, ne, o tem pa ne boste odgovarjali na referendumu in citirate obstoječi zakon. Ja, saj smo predlagali spremembo zakona, saj zato pa predlagamo referendum, da bi prišlo do sprememb zakona. vi pošiljate na referendum ljudi in je v zakonu rešena ta zadeva? Pa ne, smešni ste, res ste smešni. Dejstvo je, da so ljudje v stiski da so tako zelo v stiski, da so šli tudi na ulice, ne glede na to iz katere politične opcije prihajajo. In to je odraz vaše politike. In dejstvo je, da policija vodi jasno statistiko nedovoljene migracije na območju Republike Slovenije in jaz se res ne bi s tem ukvarjala komu se v tem primeru krši zakonodajo? V prvi vrsti se državljankam Republike Slovenije in davkoplačevalcem. prvi vrsti se krši njim zato, ker ob vseh mizerijah, ki jih dobijo tako v obliki plač in pokojnin, jim še to nalagate. Zaščitite mejo! Danes je državna sekretarka tukaj zato, da bo povedala, kako bo zaščitila lastne državljane, ne kako se bodo reševale neke pravice in pogoji za ilegalne migrante, ampak da se bo zaščitilo lastni državljani. Ampak veste, to je tako, ko vladajo neizvoljeni, ministrstvo, ki je v rokah neizvoljenih, je pač tako. Ampak veste, tem ljudem so ljudje že enkrat na volitvah povedali, da politika, ki se jo gredo, ni prava in jo zdaj nadaljujejo. To je vsiljevanje. To je vsiljevanje. Če imaš odkrite namene, prideš pred ljudi, jim projekt predstaviš, jim predstavi strokovno podlago za tako odločitev, jim natančno poveš, kaj, kje, kdo, koliko in tako naprej. In ne se skrivati za nekimi izjavami, kako ljudje bežijo pred ne vem čem, ne. Ja, to je zavajanje, ker bežijo verjetno, če je treba bežati, bežijo tudi otroci in ženske. To me nihče ne bo prepričal, v prvi vrsti bo družina poskrbela, da bo rešila svoje otroke; jaz mislim, da je tako. a veste, danes pa govoriti, da so ljudje nestrpni, da ljudje nimajo pravice, da povedo, kaj želijo pred svojimi pragovi,

to je tisto, ko se pač ljudi bojiš, ker če bi jih vprašali, potem bi se iskalo rešitve v to smer, kako spremeniti zakonodajo in vse ostalo, predvsem pa poskrbeti, da zaščitimo naše meje. Kajti če ilegalni pritisk ne bo tako velik, tudi potreb po večjih kapacitetah ne bo, dokler smo pa država odprta za migrante in se pogovarjamo še o novih pogojih in pravicah, je potem ne pričakovati drugačnega rezultata.

referendumskega, ki je tudi ZPS, to je Zakonodajno-pravna služba, je povedala, da je vprašanje zavajajoče in s tem nejasno, ker bi lahko poseglo tudi v ustavno varovane pravice oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do pribežališča skladno z 48. členom Ustave. Ta zadeva se še nadaljuje, tako da samo, da vas spomnim, to je zopet eklatantna zloraba Državnega zbora jasno, kot v prejšnjem isto, ko ste dali za razpis referenduma o zaupanju v Vlado. To je približno tako kot če bi zdaj rekel, da bomo pa mi tudi probali dati posvetovalni razpis za referendum, ukinimo stranko SDS, to je tak nonsens recimo, ko se o tem pogovarjamo. Samo s tem je razlika to, da če bi mi to dali, bi verjetno vi zmagali po procentih, tako da to bi z veseljem naredili. Vi morate razumeti spoštovanje mednarodnih pogodb. Je tu deklaracija o človekovih pravicah, to pozabite, da tega se moramo držati. Same migracije izhajajo iz, jasno, vojn - Gaza, Sirija, Severna Afrika, Ukrajina in tako naprej - in pa jasno iz podnebnih sprememb. Stotine let že obstajajo te migracije se tiče same, to ni slovenski problem, ampak cele Evrope, praktično celega sveta, ker zdaj čedalje več teh, tudi glede teh podnebnih sprememb, ki se dogajajo. Treba je vedeti, da je nekje geografska lega Slovenije tudi ta, da leži na tej južnobalkanski poti in preko nje jasno, morate vedeti, dežela teh migrantov je, so obljubljene dežele. To je, mi smo samo nek, neka transferna država,

je treba vedeti, da gre za lokacije. Zakaj tam? Zato ker so, namen teh lokacij je, da se migranti, ko pridejo k nam, da ne da ne tavajo po državi, da jih v bistvu zajamemo na točki, kjer to vstopajo in pa da jih ustrezno oskrbimo, tri stvari so, poskrbimo za oblačila, hrano, zdravstveno oskrbo in potem gredo te naprej v tiste standardne, na standardne lokacije, štiri lokacije, ki jih imamo stalno. Bi pa samo zato, ker nimam časa nekaj drugega povedal, na razpravo poslanca Grimsa bi se in moram tudi z deklamirati eno pesem, ki je zelo pomembna kar takole: "Šivala, je deklica z zvezdo, oj zvezdo rdečo, kot kri in zraven pela je pesem oj, pesem svobodnih je dni." Zakaj sem jo omenil? Zato, ker toliko, da veste o dvoličnosti. Branko Grims, če si pogledate nazaj, je hodil s temi prebivalci teh obrežij ali tam, kjer naj bi se ti prehodni azilni domovi nahajali, z njimi je hodil in oni so to pesem peli in zraven je mrmral. Zakaj govorim pa o dvoličnosti, glede na to, da je on zdaj kandidat za evropske volitve, si vi predstavljate, kaj to pomeni, kaj je človek sposoben pojesti za to? Če ste kdaj spremljali dan, včasih je bil dan OF še v Jugoslaviji, Osvobodilne fronte, zdaj je dan upora proti okupatorju. To pesem Šivala deklica zvezdo, so peli partizani ja, ki so se borili v NOB, tako res je in in potem po vojni se je pela komunisti, partizani, vse tisto, kar zavrača poslanec Grims, tu je pa zraven hodil, teh ljudi, ki so peli in je zraven mrmral, vi si predstavljate kaj je sposoben človek se ponižati, ki govori nonstop o nekih komunistih, edini komunisti se nahajajo tam na njihovi strani, ki so bili kdaj ki zavrača vse, vse demokratične stvari, je hodil s temi ljudmi in to pa ne gre skupaj, na žalost ne gre. In to strašenje in vse te stvari, ki se dogajajo, ne gredo skupaj. Strašili ste župane klicaril, svetnike, naključno, da ste jih strašili. In saj pravim, ne morem pa pojesti te zgodbe z Grimsom. Je rekel, da se bori za svobodo danes, da se borimo za svobodo slovenskega naroda. S tem referendumom. Ja, všeč mi je, ker je omenil svobodo. To mi je pa všeč, ker je rekel, da se borimo za svobodo in je pel te partizanske pesmi. S temi osebami /izklop mikrofona/ Poslanec. Tako. Sedaj ima besedo državna sekretarka, izvolite. hvala lepa. Saj bom zelo kratka, ampak na nekatere stvari se pa moram odzvati. Vmes sem si pridobila tudi statistiko, s katero je prej še enkrat manipuliral. Spoštovani gospod poslanec, gospod Kosi, zdaj, policija ne vodi evidence kaznivih dejanj po narodnosti, ne vodi niti evidence kaznivih dejanj po statusih osebe, torej ali gre za prosilca ali gre za osebo, ki je izrazila namero, vodi pa kazniva dejanja po državljanstvu. To je res in lahko povem, da, za lansko leto govorim, več kot 80 % storjenih kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji so storili slovenski državljani. Okoli 13 so storili državljani tretjih držav in če pogledate statistiko po državljanstvih, lahko vidite, pa bom naštela državljanstvo, od največ storjenih kaznivih dejanj pa, kjer se niža statistika največ storjenih kaznivih dejanj s strani državljanov Bosne in Hercegovine, potem sledi Srbija, potem sledi Kosovo, potem sledi Hrvaška, Italija, Romunija, Severna Makedonija in tako naprej. Tako, da teza, da se kazniva dejanja v naši državi povečujejo zaradi ljudi, ki prihajajo k nam z namenom podaje prošnje za mednarodno zaščito je politikantstvo.

Ena izmed poslank se je spraševala kaj naša država oziroma Ministrstvo za notranje zadeve stori v okviru upravljanja z migracijami v okviru svojega dela. Tukaj lahko povem, čeprav to pač ni tema te točke, ampak ker je bilo izpostavljeno, da naš minister za notranje zadeve je izjemno aktiven, kar se tiče mednarodnega sodelovanja, sodeluje zelo aktivno in intenzivno in konstantno tudi z ministrom iz sosednje Hrvaške. Eden izmed takšnih ukrepov so mešane patrulje na mejah, drug izmed takšnih ukrepov je pobuda Republike Slovenije s sodelovanjem Republike Hrvaške za večjo okrepljeno vlogo Frontexa na ozemlju Bosne in Hercegovine, okrepljeno sodelovanje v regiji z državami Zahodnega Balkana in državami na zahodno balkanski poti, skratka, aktivnosti so tukaj sem jih že večkrat poudarila in še enkrat povem, če se jih ne želi slišati, pač niso uslišane, jaz jih lahko stokrat ponavljam, pa jih pač ne boste priznali. Kar se tiče pa materialnega prava in zavez, ki jih imamo kot država, ki smo podpisnica številnih mednarodnih konvencij. Država, ki nas zavezuje evropski pravni okvir, država ki nas zavezuje naš nacionalni pravni okvir. Naj še enkrat poudarim, po Direktivi o azilnem postopku smo kot država dolžni voditi postopek, dolžni smo najprej sprejeti prošnjo, nato preveriti vse okoliščine, kot sem že prej omenjala, subjektivne, objektivne in šele nato odločiti o neki nameri oziroma izraženi prošnji, pri tem nas veže uporaba Dublinske uredbe, sem tudi že prej pojasnila. Če je zadetek, to pomeni, če je oseba že vložila prošnjo v drugi državi, se jo mora po Dublinski uredbi tja vrniti oziroma se preveri v tem postopku koncept varne države izvora. In še enkrat poudarjam, na nas, na naše zaveze in na naše postopke ne vpliva dejstvo, da nekdo pride iz Republike Hrvaške, tam ni zaprosil za mednarodno zaščito, pri nas pa je. Dolžni smo ga obravnavati in dolžni smo mu dati mednarodno zaščito, in to je dejstvo. naj zaključim s tem, da migracije so in bodo vedno svetovni pojav, svetovni fenomen in nikakor ga ne bomo rešili v naši ljubi Sloveniji, posebej ne s tem, da bomo ljudi obračali na meji s Hrvaško nazaj.

Zaradi porasta kriminala v Ljubljani je v nebo poletela prodaja solzivca in drugih zaščitnih sredstev, celo elektro šokerjev. Prodaja je šla v zadnjem mesecu gor kar za tisoč odstotkov, pravijo v eni od prodajaln; Da se med ljudmi v prestolnici poslabšuje občutek varnosti, pa opažajo tudi na ljubljanski občini. Prejemajo vse več klicev zaskrbljenih občanov, ki nas prosijo, da naj se vendarle lotimo poostrenega nadzora na ljubljanskih ulicah. Pravijo, policija je nadzor že okrepila. in da na to opozarjajo tudi v klubu. Torej, obiskovalce, torej gre za Metelkovo, da ne bom rekel, da spet mi v desne strani, da naj pač bodo pozorni na svojo varnost. Zdaj, kar se tiče izsiljevanja, ki ga je prej kolega Kralj omenil, torej gospod Torkar je povedal, da so že z 20 občinami se posvetovali o izvedbi izpostave azilnega doma. Zakaj niso tem 20. občinam že vsilili torej ta azilni dom? Zakaj so te 20 občin spraševali, so rekli ne, potem pa so, vlada pod prisilo sprejela sklep, da se to izpostavi v središču in pa na Obrežju. Kar se pa tiče podatkov, ki jih zdaj pač kao manipuliramo,

Afganistan 2019 - 1, 2022 - 1, 2023 - 3, Alžirija 2019 - 1, 2022 - 4, 2023 - 8. Torej, kdo zdaj manipulira podatke, spoštovana državna sekretarka, kdo manipulira s podatki? Hvala. Hvala lepa. Zaključujem razpravo in sicer odločanje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili jutri, v okviru glasovanj oziroma danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.